**Leko, Josip (SDP)** Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, drugo čitanje, PZ br. 148 Predlagatelj ovog zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Kod donošenja Hrvatskoga sabora Raspravu o prijedlogu zakona su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za lokalnu, područnu, regionalnu samoupravu. Izvješća ovih radnih tijela odbora Hrvatskog sabora primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana zamjenica ministra branitelja Vesna Nađ. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici. Pred vama je Konačni prijedlog zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja kojim se želi na sustavan način regulirati postupanje s posmrtnim ostacima i grobljima žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja u Republici Hrvatskoj sukladno međunarodnom humanitarnom pravu i načelima i pravima o postupanju s mrtvima predviđenih u odredbama ženevskih konvencija, dopunskim protokolima o zaštiti žrtava rata, Rezoluciji Vijeća Europe o osudi komunizma i komunističkih zločina i Rezoluciji Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu. U odnosu na tekst prijedloga zakona u prvom čitanju prihvaćen je prijedlog da se izvješće o radu Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja osim Vladi Republike Hrvatske podnosi i Hrvatskom saboru. Navedeni prijedlog je razmotren te je odlučeno da se prihvati u cijelosti prvenstveno zbog postizanja veće transparentnosti približavanja rada javnosti te povećanja odgovornosti. Razlog prihvaćanja vođen je mišlju da je povjerenje proporcionalno transparentnosti koja je temeljni princip dobrog upravljanja. Nekolicina primjedbi na Prijedlog zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja odnosila se na fiskalno opterećenje jedinica lokalne samouprave za koje se pretpostavlja da ne raspolažu dovoljnim novčanim sredstvima za trajno održavanje grobištima, okoline grobišta te pristupnih puteva. Međutim, analiza stanja je pokazala da velik broj jedinica lokalne samouprave i Grad Zagreb već duže vremensko razdoblje snose troškove održavanja groblja iz djelokruga ovoga zakona. Troškovi održavanja groblja bit će organizirani na način koji će iziskivati minimum sredstava održavanja. U slučaju kad jedinice lokalne samouprave ne izvrše nalog utemeljen na obvezama iz zakona, a imaju blokiran račun radove održavanja organizirat će Ministarstvo branitelja za razdoblje dok traje blokada računa. U tom smislu prijedlog je djelomično prihvaćen. Ovdje treba naglasiti da jedinice lokalne samouprave snose isključivo troškove održavanja, a troškove uređenja grobišta snosi Ministarstvo branitelja. Također predlagatelj zakona je u cilju jasnijeg određenja izraza žrtve Drugog svjetskog rata u članku 2. stavku 1. alineja 1. i alineja 5. dopunio tekst rečenog izraza tekstom žrtve Drugog svjetskog rata su žrtve iz razdoblja Drugog svjetskog rata ili umrle uslijed rata, te civilne žrtve političkog i genocidnog terora u vremenskom razdoblju od 6. travnja 1941. do 9. travnja 1945., također groblja žrtava rata su groblja i grobovi osoba civila žrtava iz razdoblja Drugog svjetskog rata ili umrlih uslijed rata, te političkog i genocidnog terora u vremenskom razdoblju od 6. travnja 1941. do 9. svibnja 1945. na području Hrvatske. Naime, civilne žrtve političkog i genocidnog terora nisu bile nigdje izrijekom spomenute, a istovremeno se na više mjesta ističe da navodne žrtve komunističkog režima, pa se stvarao dojam o neravnopravnom tretmanu žrtava političkog i genocidnog terora za vrijeme NDH. Predložene dopune smatramo opravdanim kako bi zakon zaista ispunio svoju namjeru da ravnomjerno tretira sve žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja uključujući i žrtve političkog političkog i genocidnog terora. Na primjedbe koje se odnose na pravni temelj donošenja Nacrta konačnog prijedloga zakona, istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja valja istaknuti da se već u članku prvom zakona kao pravni temelj navodi Rezolucija Vijeća Europe o osudi zločina totalitarnih komunističkih poredaka. Glede primjedbi na osnovu prebacivanja nadležnosti ureda u Ministarstvo branitelja koja povlači mišljenje da će se na taj način omogućiti utjecaj politike na rad jasno je da samostalno postojanje ureda u organizacijskom smislu ne znači osiguranje od utjecaja politike. Smatramo da povjeravanje nadležnosti za provedbu ovoga zakona Središnjem tijelu državne uprave nadležnom za branitelje predstavlja najracionalnije rješenje aspekata radnih procesa, ljudskih i financijskih resursa. Od 2003. godine Uprava za zatočene i nestale koja je ustrojbena jedinica ministarstva nadležnog za branitelje i do sada su povjerene zadaće ekshumacije i zbrinjavanja posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, koje zadaće je ova uprava uspješno obavila ne samo u slučaju maceljskih žrtava, nego i u slučaju ekshumacije posmrtnih žrtava na Udbini, na mjestu izgradnje crkve Hrvatskih mučenika, preuzimanju posmrtnih ostataka 16 hrvatskih vojnika iz Talijanske Republike 2007. godine pronađenih u Rusiji 1992. godine i još u nizu ekshumacija i zbrinjavanje posmrtnih ostatak. Opći cilj zakona je uspostaviti sustav radi očuvanja spomena na sve žrtve stradale u Drugom svjetskom ratu i poslijeratnom razdoblju bez obzira na vjeru, naciju i političko opredjeljenje. Taj cilj će se postići kroz dostojno zbrinjavanje i pronalaženje posmrtnih ostataka, obilježavanje mjesta stradavanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja i skrb o održavanju vojnih groblja. Nacrtom Konačnog prijedloga zakona predviđeni su instrumenti koji jamče zakonit i transparentan rad postizanja cilja zakona, da konačno sve žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja bilo vojne ili civilne, bez obzira na vjeru, nacionalnost i političko opredjeljenje imaju pravo na uređeni i obilježeni grob s natpisom koji neće poticati na mržnju i osvetu i pravo na pijetet. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zamjenice ministra. Na vaše izlaganje prijavljene su dvije replike. Prva replika i poštovani zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo. Uvaženi predsjedniče, uvažena zamjenice pa ja se ne bih složio sa vašim uvodnim izlaganjem, jer ste ga vi na neki način u prvom čitanju smo imali priču da se ovaj zakon na neki način supstituira zakon koji je bio do tada važeći, a glasio je u nazivu Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Vi ste veći dio izlaganja govorili isključivo o grobljima Drugog svjetskog rata. Pa same riječi kažu u prvom zakonu smo imali pronalaženje vi ćete istraživati. U prvom imamo obilježavanje, a vi ćete uređivati. I treće imamo održavanje i jednih i drugih, međutim isključivo se odnosi na groblja Drugog svjetskog rata po vašem izlaganju. Mislim a to ću i zaključit da je ovo ipak kako ste vi rekli u vašem cilju što bi trebao doprinijeti ovaj zakon, da je ovaj cilj isključivo ovog zakona kojeg predlažete, da nešto tražite, a ne nađete ništa. Hvala. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana zamjenica ministra. Izvolite, Vesna Nađ. Dakle, ne slažem se sa primjedbom uvaženog zastupnika da ćemo mi istraživati samo žrtve Drugog svjetskog rata. U zakonu je izričito navedeno da ćemo istraživati i žrtve poslijeratnog razdoblja. Dakle, mi se nećemo baviti kaznenim postupkom. To znamo tko je nadležan za istraživanje u tom smislu. cilj zakona je rečen i mi ćemo istraživati i žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja kako žrtve komunističkog zločina, tako i žrtve genocidnog i političkog terora. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovana zamjenice ministra. Sljedeća je replika poštovani zastupnik Davor Ivo Stier. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče, gospođo zamjenice ministra. problem ovdje jest da u trenutku kada nam gospodarstvo pada mi na dnevni red stavljamo jedna prijedlog koji opet Hrvatsku razdvaja, a imali smo ovo pitanje riješeno konsenzusom. Dakle, i zastupnici SDP-a naravno HDZ ali i svih klubova su uredili ovo pitanje, napokon uspjeli se se nadić iznad tih razlika koje nas vraćaju u neke povijesne podjele. I umjesto da opet idemo ako treba nešto i unaprijediti tim putem ovdje očito konsenzus se više ne želi postići. jedan ured koji je osnovan tim zakonom koji je donesen konsenzusom sada se želi staviti pod kapom ministarstva, drugim riječima pod kapom politike. I to je problem. U svim zemljama, post komunističkim zemljama, zemljama srednje Europe, u Njemačkoj to su bili nezavisni uredi. Nekoji su pod ingerencijom politike. Ako je trebalo nešto promijeniti u sadašnjem uređenju upravo je bilo to što možda se trebalo promijeniti i upravu ovoga ureda, jer u njoj naravno je bilo i političara. I tu ćemo se složiti, tu se trebalo to riješiti. Ali onda riješimo taj dio ostavimo nezavisnost tog ureda da doista prema znanstvenim kriterijima ne prema dnevno-političkim ili ne daj Bože s namjerom zataškavanja ide odrediti ovo područje. Tu je ključni problem i zbog čega čini mi se opet nećemo danas doći do dobrog rješenja. Hvala lijepa. Da li izvjestitelji odbora radnih tijela Hrvatskog sabora žele uzeti riječ? Da. Odbor za ratne veterane, poštovani zastupnik Đakić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena gospođo zamjenice, kolegice i kolege. Odbor za ratne veterane Hrvatskog sabora na svojoj 8. sjednici održanoj 4. prosinca 2012. godine razmotrio je Konačni prijedlog Zakona o istraživanju, uređenju, održavanju vojnih groblja, groblja žrtava 2. svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 29. studenog 2012. godine. Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi članka 81. Poslovnika Hrvatskog sabora. Poboljšanja stanja u području postupanja sa posmrtnim ostacima i grobljima žrtava 2. svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koje bi se trebalo ogledati u obilježavanju počivališta na trajnom održavanju groblja žrtava, odnosno uspostava učinkovitog sustava spomena na sve stradale u 2. svjetskom ratu i poslijeratnom razdoblju osnovni je cilj ovog zakona. Popunjava se pravna praznina jer nijedan važeći zakon ne predviđa postupanje i zbrinjavanje žrtava iz 2. svjetskog rata. Sredstva potrebna za provedbu zakona osigurat će se iz stavke predviđene za financiranje Ureda za pronalaženje, obilježavanje i održavanje grobova žrtava komunističkih zločina nakon 2. svjetskog rata i to u iznosu od 2,4 milijuna kuna. Razlike između konačnog prijedloga zakona i prijedloga zakona se ogledaju u jasnijim i preciznijim određivanjima pojma žrtve 2. svjetskog rata. Podnošenju izvješća o radu Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava 2. svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja osim Vladi RH i Hrvatskom saboru te djelomičnom smanjenju troškova održavanja groblja za jedinice lokalne samouprave u slučaju kada im je blokiran račun za vrijeme trajanja blokade. Članovi odbora u raspravi su iznijeli sljedeća mišljenja, izraženo je nezadovoljstvo neprihvaćanjem primjedbi i prijedloga iznesenih u prvom čitanju jer su prihvaćene primjedbe tehničke, a ne suštinske naravi što se osobito odnosi na ukidanje i pripajanje Ureda za pronalaženje, održavanje i obilježavanje groblja žrtava komunističkih zločina nakon 2. svjetskog rata Ministarstvu branitelja što će dovesti do opstrukcije u radu, odnosno smanjenja intenziteta istraživanja grobova žrtava komunističkih zločina. Ured bi da je ostao samostalan mogao tražiti temeljem izrađenih programa sredstava iz europskih fondova jer su sredstva predviđena proračunom nedostatna nedostatna za njihov kvalitetan i učinkovit rad. U cijelosti je sačuvan djelokrug ureda i prenošenjem istoga u Ministarstvo branitelja ubrzat će se postupak istraživanja grobova žrtava 2. svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Financijsko opterećenje jedinica lokalne samouprave vezano uz trajno održavanje groblja je preveliko znajući da im je ovim zakonom nametnuta još jedna obaveza, a bez prethodne rasprave ili njihovog pristanka. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova, sa 7 glasova za, 4 glasa protiv odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje ovoga zakona. Hvala i vama na izvještaju. Drugi predsjednici? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Prelazimo na raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvi je na redu klub HSU-a i poštovani zastupnik Željko Šemper. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala gospodine predsjedniče, zamjenice ministra, kolegice i kolege. Ovaj zakon u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom načelima i pravilima postupanja s mrtvima vojnim i civilnim žrtvama kao rezultat ratnih djelovanja u 2. svjetskom ratu kao i djelovanja u poslijeratnom razdoblju uređuje pitanja istraživanje, uređenje i dostojno trajno održavanje grobova svih žrtava te vođenje evidencije pojedinačnih i masovnih grobova, premještanje i dostojno zbrinjavanje posmrtnih ostataka svih žrtava 2. svjetskog rata i poslijeratnog djelovanja, trajno održavanje vojnih groblja te groblja civilnih žrtava rata. Iako je postupanje s posmrtnim ostacima žrtava 2. svjetskog rata i poslijeratnog djelovanja u RH uređeno sa dva zakona ocjena Ministarstva branitelja kao predlagača je da nitijednim zakonom nije predviđeno postupanje s novootkrivenim vojnim grobljima žrtava 2. svjetskog rata, trajno održavanje vojnih groblja žrtava 2. svjetskog rata kako u RH tako i u inozemstvu te provedba međudržavnih ugovora o zaštiti vojnih groblja. Opći cilj zakona je uspostaviti sustav radi očuvanja spomena na sve stradale u 2. svjetskom ratu i poslijeratnom razdoblju. Da bi se ostvario taj cilj Ministarstvo branitelja procjenjuje da je povjeravanje nadležnosti za provedbu zakona u njenom sastavu najracionalnije rješenje kako s aspekta radnih procesa i ljudskih resursa tako i u dijelu transparentnog financiranja. Sigurno je da će prenošenje nadležnosti za trajno održavanje groblja žrtava 2. svjetskog rata i poslijeratnog djelovanja na jedinice lokalne samouprave izazvati dosta prigovora s obzirom na probleme u lokalnim proračunima. Ministarstvo ublažava takve kritike kako će se provedbenim propisima utjecati da ovi troškovi budu što niži, a da održavanje groblja bude odgovarajuće. Primjedbe na nedostatna financijska sredstva za provedbu zakona od 2,4 milijuna ministarstvo namjerava riješiti racionalizacijom ustroja, smanjenjem tehničkih troškova i ukidanjem naknada članovima upravnog vijeća. Do sada je kao institucija kratko postojao Ured za pronalaženje, obilježavanje i održavanje grobova žrtava komunističkih zločina iz 2.svjetskog rata a ovim prijedlogom zakona prelazi u Ministarstvo branitelja i samo gubi taj naziv. Kako se pojašnjava u cijelosti će biti sačuvan djelokrug bivšeg ureda, a istraživanje će se dodatno unaprijediti racionalizirati ustroj i smanjiti troškovi te povećati resursi za učinkovitije istraživanje problema. Dakle cilj ovog zakonskog prijedloga nije ukidanje postojećeg ureda nego unapređenje u području očuvanja spomena na sve žrtve 2.svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Učinkovitost tih izmjena očekuje se i iz razloga što je prema važećem zakonu iz 2011.godine poslove terenskih istraživanja ekshumacije, obrade i prijevoza posmrtnih ostatak obavljala Uprava za zatočene i nestale pri Ministarstvu branitelja. Do sada je ured samo objedinjavao dokumentaciju i podatke o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica. Za mene osobno postoje neka druga daleko teža i važnija pitanja. Još uvijek se u Domovinskom ratu ne zna sudbina 1761 nestale osobe iako je već prošlo dvadesetak godina. Hoće li se ikada saznati kako su i gdje završili njihovi posmrtni ostaci? Još je veća zagonetka i problem za poginule i nestale prije 65 ili 67 godina u 2.svjetskom ratu. Svaka žrtva je velika bol za svaku obitelj ali još je teže kada obitelj ne zna kako su i gdje završili njihovi najmiliji kada nema mjesta gdje bi se za njih zapalila svijeća. Zbog toga nije najvažnije hoće li se institucija zvati ured ili uprava, hoće li u lokalnom proračunu biti dovoljno sredstava za održavanje groblja. Sve se to može lakše riješiti od velikog problema poginulih i nestalih. Najvažnije da li će se brojka nestalih smanjiti, da li će obitelji saznati pravu istinu.

poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra. Dakle pred nama je Konačni prijedloga Zakona o istraživanju, uređenju, održavanju vojnih groblja žrtava 2.svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koji je prihvaćen u ovom Visokom domu dana 12.listopada 2012.godine. Nakon što je razmotren na sjednici Hrvatskog sabora i na sjednicama svih zainteresiranih radnih tijela pa tako i Odbora za ratne veterana Hrvatskoga sabora. Sva mišljenja i svi prijedlozi od strane Vlade RH pomno su razmotreni. Neki su prihvaćeni djelomice, neki u potpunosti, a neki naravno nisu prihvaćeni. U cijelosti je prihvaćen prijedlog kolega saborskog zastupnika Zorana Vinkovića kojeg evo nažalost sada nema u sabornici da se izvješće o radu Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja i groblja žrtava 2.svjetskog rata te groblja poslijeratnog poslijeratnog razdoblja osim Vlade RH podnosi i predstavničkom domu odnosno Hrvatskom saboru. Navedeni prijedlog je razmotren te je odlučeno da se prihvati u cijelosti prvenstveno zbog postizanja veće transparentnosti približavanja rada javnosti, te povećanja odgovornosti. Razlog prihvaćanja vođen je i mišlju da je povjerenje proporcionalno transparentnosti koje je temeljni princip dobrog upravljanja ali i Vlada je prihvatila dobre i kvalitetne sugestije na dobrobit svih građana RH. Nekolicina primjedbi na prijedlog zakona odnosila se na fiskalno opterećenje jedinica lokalne samouprave za koje se pretpostavilo i u prvom čitanju da neće raspolagati sa dovoljnim iznosom financijskih sredstava za trajno održavanje grobišta i okoline grobišta te pristupnih putova. Vlada je napravila analizu tog stanja i analiza je pokazala da jedinice lokalne samouprave velik broj a samim tim i grad Zagreb već duže vrijeme snose troškove održavanja groblja iz djelokruga ovog zakona. Troškovi održavanja groblja bit će organizirani na način koji će iziskivati minimalna financijska sredstva jedinica lokalne samouprave a o tome sam govorio i u prvom čitanju da će zapravo financijsko opterećenje jedinica lokalne samouprave biti minimalno odnosno da će se provesti financijska decentralizacija. Ono što je bitno za naglasiti da u slučaju kada jedinice lokalne samouprave ne izvrše nalog utemeljen na obavezama iz zakona a imaju blokiran račun radove održavanja organizira ministarstvo za razdoblje dok se taj račun jedinice lokalne samouprave odblokira. Treba naglasiti da jedinice lokalne samouprave snose isključivo troškove održavanja, a troškove uređenja grobišta snosi Ministarstvo branitelja. Također predlagatelj zakona u cilju jasnijeg određenja izraza žrtve 2.svjetskog rata u članku 2.stavku 1.alineja 1. i alineja 5.dopunio je tekst rečenog izraza zakona žrtve 2.svjetskog rata su žrtve iz razdoblja 2.svjetskog rata ili umrle uslijed rata te civilne žrtve političkog i genocidnog terora u vremenskom razdoblju od 6.travnja '41. do 9.svibnja '45.godine i također u 5.alineji groblja žrtava rata su groblja i grobovi osoba civila žrtava iz razdoblja 2.svjetskog rata ili umrlih uslijed rata te političkog i genocidnog terora u vremenskom razdoblju od 6.travnja '41. do 9.svibnja '45.godine na području RH. Opći cilj zakona je uspostava sustava radi očuvanja spomena na sve stradale u 2.svjetskom ratu i općenito poslijeratnom razdoblju. Ovaj navedeni cilj proizlazi i proističe iz Ženevske konvencije iz '49. godine, dopunskih protokola '77., ali i prethodna dva zakona, Zakona o pronalaženju, obilježavanju i održavanju groblja i grobova iz '92., ali i Zakona o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkog zločina nakon Drugog svjetskog rata iz 2011. godine, ali ono što je vrlo bitno za naglasiti pravni temelj leži i na Rezoluciji Vijeća Europe 1481 iz 2006. i koja osuđuje sve totalitarne i komunističke režime. Dakle usprkos činjenici da je postupanje s posmrtnim ostacima žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja u Republici Hrvatskoj do sada bilo uređeno zakonom iz '92. i zakonom iz 2011.godine, sadašnje stanje u području postupanja s posmrtnim ostacima i grobljima žrtava Drugog svjetskog rata u Republici Hrvatskoj ne zadovoljava potrebnu razinu nastojanja da se žrtvama Drugog svjetskog rata i žrtvama svih poslijeratnih događanja dostojno obilježe vječna počivališta i dostojno osigura trajno održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata. Dopustite mi samo kratko da u svojoj raspravi podsjetim i na izlaganje pomoćnika ministra pukovnika Grujića koji je napomenuo da je vrlo nedavno pri iskapanjima i građevinskim radovima koji su se odvili u Karlovcu da su pronađeni posmrtni ostaci iz Drugog svjetskog rata i da zapravo u tom trenutku nije bilo nadređene institucije niti zakonskog uporišta što sa tim ostacima napraviti. Dakle u dosadašnjem zakonodavnom i pravnom okviru postoji pravni vakuum prema kojem zapravo te žrtve iz Karlovca koje su pronađene nisu pripadale nikome, nitko nije bio nadležan za njih i za njihovo zbrinjavanje. Novim zakonom se ta pravna praznina ili tzv. pravni vakuum amortizira i neutralizira, odnosno ispravlja. A ono što je vrlo bitno za naglasiti je da stari zakon, odnosno još uvijek postojeći zakon iz 2011. godine niti u jednom članku nije bitno izmijenjen ili modificiran. Nadopuna se isključivo odnosi na obuhvaćanje žrtava Drugog svjetskog rata koji niti zakonom iz '92., niti zakonom iz 2011. nisu bili evidentirani odnosno obuhvaćeni. I kod prvog čitanja gdje sam u ime kluba branio prijedlog ovog zakona, naglasit ću i kod drugog čitanja da je žrtva žrtva, da je zločin zločin bez obzira tko ga je podnio, odnosno tko ga je počinio, da se kod interpretiranja zakona trebamo kloniti političkog folklora i da zakon zapravo predstavlja jedan civilizacijski iskorak kako Republike Hrvatske na ovom području, ali isto tako i bitno pristupanje odnosno pokazivanje dobre volje da se poštuju europske vrednote. Podsjetit ću u svome izlaganju da je osnovno pitanje koje se uređuje zakonom istraživanje, uređenje i dostojno trajno održavanje grobova žrtava poslijeratnog razdoblja te vođenje evidencije pojedinačnih i masovnih grobova žrtava poslijeratnog razdoblja i utvrđenog broja posmrtnih ostataka u njima, podsjećajući ponovo i referirajući se kao na nedavni slučaj u okolici Karlovca. Premještanje i dostojno zbrinjavanje posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja kada je to u javnom interesu ili ako su posmrtni ostaci pronađeni prilikom infrastrukturnih, urbanističkih ili drugih radova te njihovo obavezno evidentiranje te trajno održavanje vojnih groblja te groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja. Također ovaj zakon je vrlo bitan i iz razloga što Republiku Hrvatsku obavezuju na postupanje i zaključeni međudržavni ugovori o uređenju vojnih groblja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke, Republike Italije i Republike Slovenije, a naglasak treba svakako staviti da u Republici Hrvatskoj postoji uvjerenje kako vojnici i civili koji su zbog različitih vojnih ili drugih djelovanja izgubili život u Drugom svjetskom ratu i poslijeratnom razdoblju imaju pravo na dostojno počivalište i na odavanje pijeteta svim žrtvama. Kaže se da je ponavljanje majka znanja ili repetitio est mater studiorum, dakle ovaj zakon briše pravnu prazninu koja je postojala u dosadašnjim zakonima iz '92. i 2011. godine jer nisu bili obuhvaćeni posmrtni ostaci iz Drugog svjetskog rata što je zapravo i intencija i smjernica Za naglasiti je i mislim da to ne bi trebalo biti dvojbeno nikome u ovom Visokom domu da osim natpisa na uređena groblja žrtava poslijeratnog razdoblja treba i može se postaviti vjersko obilježje u dogovoru s lokalnim vjerskim institucijama i da se omogućava sustavna regulacija i nadzor posmrtnih ostataka. Dakle iz svega ovoga što sam naveo u ovome dijelu Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru ovaj konačni prijedlog zakona će podržati. Hvala vam lijepa. Prvu repliku ima Josip Đakić. će se učiniti fiskalna decentralizacija spram potreba jedinica lokalne samouprave. To nigdje u zakonu nismo vidjeli, to nigdje nema, to nije planirano u proračunima koji su već doneseni u jedinicama lokalne samouprave, u općinama, gradovima i županijama. Toga nema ni u ovom zakonskom okviru osim onih sredstava koja su bila namijenjena uredu, koja se prenašaju i račun i sredstva na Ministarstvo. Nema nikakvih političkih folklora, ured je radio svoj posao u skladu mogućnosti i kapaciteta financijskih. Nije imao dovoljno prostora da bi odradio sve što je iznašao, pet lokaliteta koje su bila nadležan je da zakonom se mogla urediti i njegova i sve bitne stavke o kojima ste govorili mogle su biti definirane zakonom pa bi ih ured provodio. To su stvari koje je trebalo tako urediti da je politički folklor umiješan. Vidjet ćemo iz narednog izvješća, s obzirom da nisu financijska sredstva osigurana u narednoj godini lokalne jedinice neće moći ništa ni radit na tom planu, niti izvršenju tog zakona osim ako naprave rebalans proračuna. Mislim da pozivanje na politički folklor baš sada kao i 2000. godine kada je Račanova Vlada ukinula komisiju nije se ništa po tom pitanju radilo. Postoji bojazan da bi se opet mogla dogoditi ista stvar, da se što dulje odgodi vrijeme istraživanja, obilježavanja i trajnoga uzdržavanja takovih mjesta stradanja. Poštovani kolega Đakić, vrlo kratko smo imali raspravu i na Odboru za ratne veterane. Dakle, demokratsko pravo svakog pojedinca da nešto ne razumije ili da ne želi shvatiti. Dakle, rekli smo da jedinice lokalne samouprave normalno da su sada u izradi svojih lokalnih proračuna. Kada ovaj Zakon stupi na snagu oni će napravit rebalans proračuna i to je vrlo jednostavno. S druge strane, postoji, vi ste u svom izlaganju rekli da postoji bojazan da će ured, odnosno povjerenstvo usporiti svoje aktivnosti ili prestati sa radom. Dakle, podsjećam kao član Upravnog vijeća tog ureda nebrojeno puta smo nailazili na tehničke poteškoće kod organiziranja mehanizacije koju ured sam nije imao i mehanizaciju je davalo Ministarstvo branitelja. Dakle, komunikacija između trenutnog ureda i Ministarstva branitelja je bila dobra, ali neke stvari se nisu mogle brzo riješiti. Dakle, u vašem izlaganju da će biti problem to što će ured, odnosno povjerenstvo prijeći pod ingerenciju Ministarstva branitelja ne stoji

propustili ste zapravo objasniti kada je SDP promijenilo mišljenje. Jer ako ste glasovali za to da postoji nezavisni ured, jer je to u redu sa europskom praksom, jer je to tako učinjeno svugdje u post komunističkim zemljama koje su danas članice EU, jer je tako učinjeno i u Njemačkoj. Evo možete pitati sad će nam za koji dan doć u posjete i predsjednik Njemačke koji je bio na čelu prije upravo takvog nezavisnog Ureda za istraživanje komunističkih zločina. se bili složili da je to put zašto sada taj ured ukidate? Jer ukidate ga. Nije da ured ide pod nekom ingerencijom, nego ured se ukida i postaje samo tamo neki odjel ili ovako u ministarstvu. Dakle, ipak pod kapom politike što je naravno, mislim ministar uvijek je politička osoba kao član Vlade i on kontrolira rad cijelog svog ministarstva. I upravo je to ono što se želi izbjeć u Europi, da politika ne kontrolira na taj način ovo istraživanje komunističkih zločina. Prema tome, krivo ste spomenuli kako je ovo usklađivanje ili u skladu sa europskim standardima. Upravo suprotno. Iz toga se može samo zaključiti da ne želite istraživanje komunističkih zločina. I objasnite mi kad ste promijenili to mišljenje, jer ste glasovali zajedno sa HDZ-om za nezavisni ured, a sada ga ukidate. Odgovor na repliku, Damir Rimac. na osnovu prebacivanja nadležnosti ureda na Ministarstvo branitelja koje povlači nekakvo mišljenje da će se na taj način omogućiti utjecaj politike na rad tog ureda ako sam dobro shvatio. Ja vas moram demantirati sa jednim retoričkim pitanjem. Zar mislite da je ured bio nezavisan na čelu sa kolegom Andrijom Hebrangom ili Stjepanom Adanićem koji su evidentno politički predstavnici u tom uredu. Ja sam u taj ured ušao ne zato što me netko predložio, nego što sam htio ući jer me zanimalo kako ured radi. Vezano za vaš odgovor kako to da je SDP promijenio mišljenje. Pa SDP nije promijenio mišljenje. To je bila civilizacijska tekovina, odnosno civilizacijska odluka da se takav ured osnuje. Taj ured i dalje postoji, samo neće imat naziv ureda nego povjerenstvo. To povjerenstvo će i dalje moći raditi onako kako je zamišljeno. Pokažite mi u zakonu bilo koju odredbu gdje se taj ured ukida i gdje povjerenstvo neće imati ovlasti za istraživanje komunističkih zločina koji su pripadali uredu.

plenarne sjednice i vi ste mu dali riječ. Dakle, povrijeđen je članak 211. i ja bih vas molio da takve stvari više se ne događaju. Hvala. Dozvolite da ja sa ovog mjesta bolje vidim nego vi da je u zadnjem trenutku se prijavio. Zoran Vinković, replika. uvaženi kolega Rimac, evo negdje prije jedno desetak ili dvanaest godina Socijaldemokratska partija Hrvatske je donosila svoj novi program i statut. Između ostalog u tome je bila upisana jedna odredba koja se odnosila na osudu komunističkih zločina. u tom trenutku sam bio zadovoljan što sam doprinio da jedna takva odredba uđe u Statut Socijaldemokratske partije. Međutim, ukidanje, dakle ovo ukidanje ureda i pripajanje pri i u Ministarstvo branitelja. I postavlja se pitanje uopće zbog čega Ministarstvo branitelja govori o mogućoj namjeri da se upravo prekine sa istraživanjem tih komunističkih zločina. S druge strane, činjenica je, a evo danas je Vlada najavila gotovo 9 milijardi novih investicija na području RH kao jedan novi, ne znam ne znam vjerojatno dupli tsunami u RH. Govorim o investicijama, i ne vidim onda razloga, činjenica je da mnoge jedinice lokalne samouprave donose sad proračun, da mogu donijeti rebalans proračuna ali ne vidim da se jednim ovakvim zakonom cjelokupna obaveza, iako ovo nisu čiste komunalne djelatnosti da se odmah razumijemo jer čista komunalna djelatnost je održavanje groblja, ovo nisu isključivo samo groblja nego su tu na kraju krajeva i spomen-obilježja, čitav teret financiranja prebacuje se na lokalnu samoupravu. A da podsjetim da mnoge jedinice lokalne samouprave zahvaljujući tzv. fiskalnoj decentralizaciji imaju smanjenje proračuna. programske odredbe SDP-a iz prethodnog razdoblja u kojemu su osuđeni svi zločini iz komunističkog razdoblja. Dakle, na primjedbe koje se odnose na pravni temelj donošenja nacrta konačnog prijedloga zakona ja bih istaknuo članak 1. zakona, kao pravni temelj navodi se Rezolucija Vijeća Europe o osudi zločina totalitarnih komunističkih poredaka. Dakle, i u tome zakonu se ponovno citira rezolucija. Ponavljam, zakon niti na koji način ne derogira Rezoluciju europskih parlamenata od 2. travnja 2009. godine o europskoj savjesti i totalitarizmu kao niti Deklaraciju o osudi komunističkih zločina počinjenih tijekom totalitarnih komunističkih režima. I vezano za vaš komentar da će financijsko opterećenja jedinica lokalne samouprave biti veliko podsjetio bih na Zakon o grobljima prema kojem su jedinice lokalne samouprave obavezne održavati groblja. Dakle, ako je to sada problem postavljam pitanje da li se Zakon o grobljima provodi i da li ga se pridržavamo ili ne? **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Uvaženi kolega Rimac vi ste u svom izlaganju u ime kluba naveli konvencije i Rezoluciju 1481 koja na neki način podupire ovakav prijedlog zakona. niste naveli Rezoluciju EU o europskoj savjesti i totalitarizmu iz 2009. godine koja navodi da politička tijela imaju monopol na interpretaciju povijesti i takva tijela ne mogu biti objektivna. Sadašnje premještanje neovisnog ureda u političko tijelo, a to je Ministarstvo branitelja, krši upravo tu odredbu. Znači, protivno je toj rezoluciji, a to niste naveli. Ista rezolucija navodi da odluke o istraživanjima zločina komunizma ne smiju biti donesene preglasavanjem u Parlamentu. Mi smo na zadnjem zakonu koji je osnivao neovisni ured imali konsenzus i HDZ-a i SDP-a. Na ovom zakonu mi ćemo imati preglasavanje i to je suprotno upravo toj rezoluciji. Zbog toga ovaj zakon nije prihvatljiv. A to što će to tijelo biti neovisno bez obzira da li to bio odjel, uprava ili nešto u političkom tijelu mislim da je to jasno i svakom svakom građaninu da od toga nema ništa. I zato sam već i rekao danas da će ovaj zakon biti zakon kojim ćemo nešto tražiti, a nećemo naći ništa, baš ništa. Jer je to pokazalo iskustvo i u razdoblju od 2000. do 2003. godine. Mi smo u ovom kratkom razdoblju ureda ipak imali određene aktivnosti, ekshumirana su tijela i ona temeljna stvar koju sam pričao u uvodnom dijelu je da vi sada proširujete nadležnosti zakonom na ratne žrtve, a ovaj zakon se odnosio na mirnodopsko razdoblje na žrtve poslije rata. Rimac. **Rimac, Damir (SDP)** Poštovani kolega Borić ovo nije preglasavanje o osudi totalitarnih i komunističkih režima, mislim da smo tu jednoglasno svi to osudili. Evo kolega Vinković je spomenuo i program SDP-a koji taj oblik totalitarnog režima osuđuje. Ovo će biti očito iz vaših rasprava preglasavanje o tehničkim detaljima da li je naziv ured ili povjerenstvo. O ničemu drugom. I za vašu informaciju na teritoriju RH je detektirano ili otkriveno 900 lokacija. Dakle, i ovo povjerenstvo ili ured će imati što raditi u sljedećih 10, 15 ili 20 godina. Hvala lijepo.

bio ured ili bilo povjerenstvo bojim se da politika se neće sigurno maknuti iz toga, možemo je zvati kako god hoćemo svjesni smo toga, to je sigurno. što mene više smeta u toj priči je da li to znači onako kako je Odbor za ratne veterane, odnosno u zaključcima odbora kako stoji da ajmo reći preustroja bi se moglo desiti da sredstva iz europskih fondova jednostavno ostanu nedostupna jer su ona namijenjena isključivo neprofitnim organizacijama. Pa to znači da u ovim sad vremenima kad je kriza za sve praktički mi sami sebe zbog nečega da bi dokazali eto sad ćemo napraviti, jer ovo nije ništa drugo nego ajmo napraviti drugačije nego što je bilo dosad. I to je ono što je apsurd. Ajmo napraviti drugačije nego što je bilo dosad pa makar bilo i loše. makar mi bili svjesni da je to loše, ali ajmo napraviti malo drugačije pa između ostalog ostati i bez tih sredstava što je stvarno apsurd u ovim vremenima. Meni osobno, vjerujem i svim kolegama u klubu Laburista je apsolutno baš svejedno da li će se zvati ovako ili onako, ali je uvjet ako je nešto uvjet da bi se ostvarila neka sredstva iz europskih fondova onda ajmo poštivati to što je. Ovdje je već spominjano financijsko opterećenje jedinica lokalne samouprave. Možemo zatvarati oči pred tim ali činjenica je da će se desiti dodatno financijsko opterećenje i možemo reći da je to minimalno i ne znam uredi samo prilaz prilaz jednom spomen obilježju ali to minimalno kada je općina blokirana i ne može je puno. Ne puno, nego nemoguće. Ako nešto nemate, nemate, onda je to tako. Malo bih kada je već vezano za to spomenuo jednu nelogičnost koja je u samom zakonu u članku 35.stavak 2. Koji kaže "ako jedinice lokalne samouprave i grad Zagreb ne izvrše nalog onda će radove organizirati Ministarstvo financija", a stavak 3.kaže "odredba stavka 2.neće se primjenjivati u slučaju kada su lokalne jedinice blokirane odnosno za vrijeme trajanja blokade". Mislim da je razumijem namjeru ali je nespretno sročeno jer ispada onda da ministarstvo neće organizirati a ne da neće financira, nego neće organizirati dok traje blokada računa. Mislim da bi u ovom slučaju trebalo malo to prilagoditi. Vjerujem da sam namjeru shvatio ali ako ovo striktno čitamo bojim se da će ispasti sasvim nešto drugo. Eto toliko kratko jel ne želim se uvlačiti nažalost u priču da li je da li je ovo nešto retro, mislim da su sve žrtve žrtve kao što je rekao netko od prethodnika. Na kraju krajeva obilježavamo to zbog nas živih i zbog naših budućih a žrtvama je i onako nažalost svejedno. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Novak htio bih se samo složiti sa vašom konstatacijom da se mora i ovom prilikom izraziti pijetet žrtvama. I da i naše diskusije bi trebale biti upravo u tom tonu. Kada je ovaj neovisni ured ured došao svojim istraživanjem do tih žrtava npr. u Gračanima tih 30-ak mladića od 15 do 18 godina mislim da je Hrvatska propustila izraziti pijetet tim žrtvama za koje se nije smjelo znati od '45.godine pa evo sve do 2012.jer je bilo zabranjeno. je bilo zabranjeno. I upravo zbog toga nije stvar u tome kako će se zvati neke institucije, po meni isto tako može se zvati ured, agencija, povjerenstvo nego je bit da bude neovisno o politici. Tu je ključ. Da li je sadašnje rješenje se moglo unaprijediti? Moglo se ali u smjeru daljnje depolitizacije toga. Dakle ako imamo način na koji bi trebali sadašnje rješenje riješiti možda unijeti zabranu političarima ili bivšim političarima da budu u upravnim tijelima i tu bi se svi mislim složili, a ne staviti ovo sada pod kapom politike i to čak institucionalno ukinuti proračunsku stavku za to nezavisno tijelo i staviti ga pod kontrolom jednog ministra ili pomoćnika ministra, nećemo sada o svim prilikama zašto je to i tko su ti ljudi. Ali činjenica da su oni dužnosnici politički imenovani. Dakle u ovom smjeru smo morali unaprijediti sadašnji sustav. Nije bitno kako se zove to tijelo, bitno da ono bude neovisno. I ovo tijelo sa onom količinom neovisnosti koje je imalo nešto je učinilo. Mi smo propustili morali bi danas izraziti pijetet tim žrtvama i time se voditi ubuduće da konsenzusom unaprijedimo sustav. Pa kolega apsolutno se slažem s vama. Ono kada sam rekao da nije bitno kako se zove mislio sam čisto retorički nije bitan naziv da je ustrojeno mimo politike. Nažalost moramo biti svjesni da danas ne ide sport, ne ide kultura, ne ide baš ništa bez uplitanja politike. Ovo što ste rekli na početku svim žrtvama treba odati pijetet i s tim se slažem. I jedan od najvećih oblika odavanja počasti svim žrtvama bi bilo upravo to da maknemo politiku iz toga, da politika bude u smislu skrbništva financijskog da im osigura materijalne uvjete za rad ali da se svim drugim utjecajima makne od toga. I to bi onda bilo stvarno nešto što je iskreno, pošteno. Ovako sve skupa makar može biti u najboljim namjerama ali ostaje pod laganom sumnjom. Hvala lijepa. Poštovani kolega Novak dakle u repliciranju moram naglasiti da se velikim dijelom slažem s vašim izlaganjem, ali mala korekcija vezana za apliciranje javne ustanove odnosno ureda prema sredstvima EU. Dakle ne znam da li znate u uredu je zaposleno tri čovjeka. Kako tri osobe mogu u svakodnevno uredsko poslovanje i radne zadatke koje idu i od ravnatelja tog ureda i upravnog vijeća svakodnevno odrađivati još i pripremati tehničke detalje za apliciranje za bilo koji projekt ili bilo kakav daljnji akt prema EU? To je jednostavno nemoguće. Dakle ponavljam ured ima tri uposlena. Moram naglasiti a to sam rekao i na Odboru za ratne veterane da je u planu ureda bilo planiranja osnivanja županijskih ureda po županijama unutar granica RH. No međutim obzirom na slijed događanja na donošenje novog zakona i na predvidivo ukidanje odnosno preimenovanje ureda u povjerenstvo mi smo čak radili i razmatrali nekakav amortizacijski plan ili akcijski plan što napraviti činjenica je da je zaključak išao u tome smjeru da se pokušaju formirati nevladine organizacije jer u svakom slučaju javna ustanova koja prikuplja dokumentaciju koja želi aplicirati projekt prema uredima unije teže će dobit ta sredstva nego kada to rade civilni sektor, odnosno civilno društvo. Dakle ja iz svega vidim da bojim se velika većina zastupnika u ovom Visokom domu nije nikada niti radila niti sudjelovala u apliciranju, velika većina, ne svi, u apliciranju projekata prema - Stranka rada)** Hvala lijepa. Kolega, iz vaše rasprave meni sad nešto nije jasno. Vi sad pokušavate reći da idemo to stavit pod ured Vlade, vladin ured i sad imamo mogućnost i imamo sve resurse za to odraditi, jedini je sad problem što to Europska unija neće prihvatiti jer to više nije neprofitna organizacija van Vlade. Ili-ili, ali daj ajmo omogućit dajmo neke druge resurse, omogućimo s nečim drugim ali ako imamo neke mogućnosti dobiti neka sredstva iz europskih fondova.

Uvaženi kolega, neću sad ulazit u europske fondove i koje su regije u Hrvatskoj ili županije povukle i aplicirale najviše sredstava iz tih europskih fondova, želim svakako reći da svaka žrtva, da žrtva je žrtva, zaslužuje pijete. Međutim mi ovim zakonom ne pričamo o samim žrtvama nego o načinu kako istražiti prije svega komunističke zločine, kako obilježiti ta obilježja. Da li će to biti spomen obilježja, da li će to biti uređeno groblje ili ne itd. Pa ja ću samo spomenuti primjer golog otoka, dakle ovim cjelokupnim zakonom se država izmiče iz financiranja, potpuno se izmiče. Goli otok je jedan veliki kompleks koji može imati čak i turistički potencijal gdje će vjerojatno oni koji su išli u školu u Kumrovcu držati određena predavanja, oblačiti se u one uniforme sa petokrakom itd. jer i po tom petokraku osim što je bio antifašizam su se dešavali komunistički zločini. Malo je kasno došao i u program SDP-a ali na stranu sada to. Pa sad ja postavljam pitanje kako će tada jedinica lokalne samouprave, a to nije komunalna djelatnost, isfinancirati taj cjelokupni projekt. Bez obzira da li aplicirala u europskim fondovima ili ne. Međutim ukidanje i ovog ureda, stavljanje van iz proračuna i protiv mišljenja Odbora za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu koji je jednoglasno donio zaključak. Dakle i pripadnici pozicije i opozicije da država upravo osigurati u proračunu sredstva i za istraživanje komunističkih zločina, ali isto tako i za obilježavanje. Dakle očigledno ima određenog nesrazmjera i u članovima Odbora za lokalnu samoupravu i onih koji govore u ime kluba posebno sada SDP-a. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku, Mladen Novak. … /Upadica Vinković: Pa ne možemo sve prebacit na lokalnu samoupravu./… - Stranka rada)** Hvala lijepa. Ovaj drugi dio vaše replike ustvari smo se mi složili jer to sam ja rekao sa govornice isto, prema tome tu nema različitosti u mišljenjima. Što se tiče onog prvog dijela, napomenuli ste da ne pričamo o žrtvama, ja se slažem ne pričamo o žrtvama ali vis a vis pijeteta prema tim žrtvama ne želim se uvlačit u rasprave ovi i oni, mi i oni, jednostavno iz tog razloga pijeteta prema svim žrtvama, ne želim jednostavno ulazit u takve rasprave. Što se tiče financiranja apsolutno to sam na kraju krajeva i rekao sa govornice. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime kluba HDZ-a kolega Tomislav Ivić. Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice. Poštovana gospođo zamjenice ministra. Klub HDZ-a neće podržati Konačni prijedlog zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja iz istih razloga koje smo iznijeli prilikom prvog čitanja. Nijedna od primjedbi iznesena od kluba HDZ-a i zastupnika HDZ-a u konačnom prijedlogu nije uvažena. Postojeći Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata koji je donio Hrvatski sabor i to konsenzusom je dobar zakon koji dobro regulira ovu problematiku i zapravo nema potrebe za novim zakonom ukoliko se uistinu želi ispitati i utvrditi lokacija žrtava komunističkog zločina te dostojno obilježiti i održavati takvi grobovi i groblja uvažavajući činjenicu da svaka žrtva zaslužuje dostojan pokop i pijetet. Ukoliko postoji istinska volja da se i ovaj problem osvijetli i riješi bez izravnog uplitanja politike, bez političkih pritisaka koji mogu samo dovesti do novih podjela, beskorisnih rasprava, onda taj posao može obaviti samo neovisno tijelo što je preko Ureda za pronalaženje i obilježavanju grobova žrtava komunističkog režima postojeći zakon i omogućio. ured kao pravna osoba nad kojim Vlada i Sabor imaju nadzor jer imenuju upravno vijeće jamac je autonomije i neovisnosti u provođenju svih radnji na rasvjetljavanju istine i dostojnom obilježavanju mjesta masovnih likvidacija žrtava komunističkog režima. Stoga je potpuno opravdana sumnja da se gašenjem ureda što predviđa prijedlog zakona ovaj posao u biti želi usporiti, gurnuti na sporedni kolosijek, pa u biti zaustaviti kao što se dogodilo i 2002. godine odlukom Račanove Vlade o ukidanju Komisije za ratne i poratne žrtve. Od tada pa do osnivanja ureda nije otkriveno ni jedno grobište, nije otkopana ni jedna lopata i nije se zapravo gotovo punih 10 godina činilo ništa da bi saznali istinu. Ured koji je počeo dobro funkcionirati, koji se ustrojio, za koji ste i vi gospođo zamjenice rekli da dobro radi i pokrenuo čitav niz radnji na utvrđivanju istine gasiti, a njegove poslove gurate u Ministarstvo branitelja, dakle u vladino tijelo, političko tijelo, u izvršnu vlast što je u potpunoj suprotnosti sa EU rezolucijom. Dakle, plan je savršeno jasan i nameće se jedino mogući zaključak. Ukinuti ured i zaustaviti daljnje istraživanje komunističkih zločina. Ako se za koju godinu ponovo osnuje ured živih svjedoka više neće biti. Ne želim više posebno ponavljati ono u što me niste uspjeli razuvjeriti da Ministarstvo branitelja sa ovom problematikom ima dodirnih točaka. Ono je nadležno za Domovinski rat i žrtve Domovinskog rata, a ne za poraće i žrtve komunističkog režima. Da iz Domovinskog rata imamo neriješeno gotovo tisuću osoba koje se vode kao zatočene i nestale, te da će se ovim zakonom i taj posao dodatno usporiti, jer će isto tijelo biti nadležno i za Drugi svjetski rat, poraće i Domovinski rat. Kome je to u interesu? Ne želim puno pričati i ponavljati, jer druga strana ne želi slušati i uvažavati argumente da se ovim Zakonom izbijaju mogućnosti financiranja istraživanja i ekshumacije iz EU fondova koji je ured mogao i imao takav plan koristiti, a ministarstvo ne može, a da 2,3 milijuna kuna predviđeno u proračunu za iduću godinu nije dostatno i da se taj posao sa tako predviđenim iznosima neće završiti ni u idućih 50 godina. Zbog svega toga, zbog izostanka stvarne namjere da se sazna istina i zbog u biti stvarnih namjera da se ovaj posao uspori, a onda i obustavi klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Imamo 4 replike. Prvi je kolega Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Uvažena potpredsjednice, uvaženi gospodine Ivić. Pa evo nadopunit ću vas u dijelu gdje ste rekli da ovo Ministarstvo branitelja danas nije ministarstvo uspjelo uvjeriti zbog čega je to tamo. Ministarstvo branitelja je danas po novom zakonu isto kao što je i 2002. godine to završilo u Ministarstvu znanosti. Nakon toga ništa se dogodilo nije. Međutim, još nešto vezano uz te prilike koje propuštamo između stava da je to bolje u Ministarstvu branitelja, znači u političkom tijelu i ureda kao nezavisnog tijela. Činjenica da ovoliki broj skrivenih grobišta o kojima je govorio gospodin Rimac kazao gotovo 900, možda i više, sad proširujemo još na Drugi svjetski rat. Pitanje je koliko će toga biti, da će tu trebati i pomoć civilnih udruga. Ministarstvo ne može osnovati civilnu udrugu. Nezavisni ured mogao je naći i volontere i civilne udruge. Čuli smo da je ured se imao na raspolaganju 1,8 milijuna kuna godišnje po broju ovih lokaliteta. Bilo bi potrebno puno više. Međutim, ured je mogao tražiti sredstva EU i fondova kao nezavisno tijelo. Ministarstvo kao političko tijelo to ne može tražiti za tu namjenu. Ured je imao u planu osnovati i zakladu za obitelji ubijenih i prikupljati donacije što ministarstvo ne može učiniti. I zadnje je, velika razlika je što ured može surađivati sa stručnjacima iz drugih zemalja gdje su neki kontakti već i ostvareni. Međutim, ministarstvo ne može jer je protivno europskim inicijativama temeljni razlog i razlog zbog čega smatramo da je ovo loše rješenje protiv kojeg će svakako HDZ biti. Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice. Kolega Borić slažem se sa svim ovime što ste rekli. To su uistinu pravi razlozi zašto i naš klub neće podržati ovaj prijedlog zakona. Ukidanje ureda je ključna stvar. Imali smo, dakle jedan ured kao pravnu osobu, kao neovisno tijelo nad kojim je Hrvatski sabor i Vlada imala nadzor jer su imenovali vijeće čiji isključivi posao je trebao i bio u ovom kratkom vremenu pozabaviti se sa zločinima nakon Drugog svjetskog rata. Sad se taj ured gura u Ministarstvo hrvatskih branitelja. Njega više nema. Povjerenstvo i ured nije isto. Ured ima i pravnu osobnost. Povjerenstvo to naravno nema i ovlasti su potpuno drugačije. I zaista se nameće pitanje hoće li se dogoditi ono što se dogodilo 2002. godine kada je ukinuta komisija i taj posao prenesen na Ministarstvo znanosti. Kakve veze Ministarstvo znanosti ima sa žrtvama poraća i komunističkog režima? I jasno je da se u 10 godina, naravno nije dogodilo ništa kao što sam rekao nijedna lopata nije otkopana, nijedno grobište nije pronađeno, a očigledno je to bio cilj tada ukinuti komisiju kao što je i sada očigledno cilj ukinuti ured da se ti u biti zločini ne istražuju. Da kolega Iviću slažem se s vama i činjenica je da ovaj zakon bi trebao imati za cilj da sve žrtve totalitarnih režima imaju jedan pijetet i imaju jedno vječno počivalište. I u tom smislu mi moramo imati jedan zakon koji će to doista riješiti. Međutim, ja doista mislim da ovaj zakon to ne rješava i da se kroz ovaj zakon iščitava nešto drugo, a to je da doista ne postoji volja da se ovaj problem trajno i jednom zauvijek riješi. Zašto? Pa iz dva razloga. Vi ste govorili o tome da ured više neće postojati nego da će to biti unutar Ministarstva branitelja. Slažem se s vama da ta Uprava za zatočene i nestale nema nikakve veze s ovom problematikom i ne bi trebalo biti, ali nema novaca. Niti ministarstvo ima novaca za to niti jedinice lokalne samouprave imaju novaca i nisu ih predvidjele, predvidjele te novce za održavanje takvih groblja. Jer to nisu mali novci. Gledajte vi na primjer Goli otok. Na Golom otoku najprije treba silni novac da bi se utvrdilo doista koliko je tamo žrtava komunističkog režima stradalo, zašto ne postoji sredstava u proračunu, a onda kad sutra o kad sutra o tome treba brinuti ne znam Općina Lopar koja tih novaca nema prema tome jednostavno nema financijskih sredstava da bi ovaj zakon i ovakav kakav je mogao tu problematiku riješiti. I zato ja doista mislim da ovaj zakon na ovaj način tu problematiku neće riješiti, a bilo bi dobro da se ona jednom zauvijek riješi i da to onda ostavimo povijesti. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice. Slažem se kolega Kalmeta sa vama, uostalom i rekao sam da postojeći zakon je dobar, da on ne pravi nikakvu razliku među žrtvama, da je na tragu da se ne izazivaju nove ideološke i svake druge podjele u hrvatskom narodu što se s ovim zakonom siguran sam neće Tu priču trebaju privesti kraju ljudi rekao bih od struke i da se konačno prestanemo baviti sa stvarima iz bliže i daljnje prošlosti da se okrenemo budućnosti. Poseban dio priče je ovo što ste i sami istaknuli, guranje ovih poslova u Ministarstvo branitelja. branitelja. Ministarstvo branitelja uistinu nema nikakve veze sa onim što se događalo u komunizmu, što se događalo u razdoblju od '45. do '90-e godine. Ministarstvo branitelja je nadležno za Domovinski rat i žrtve Domovinskog rata. Činjenica je da tamo postoji Uprava za zatočene i nestale kojoj je osnovni cilj pronalaženje mjesta masovnih grobnica iz Domovinskog rata, ekshumacija, identifikacija itd., i da u ovom trenutku nešto malo manje od 1000 osoba je još uvijek na popisu nestalih iz Domovinskog rata i da će ako bi uprava i radila ovaj dio posla koji predviđa ovaj prijedlog zakona sigurno biti usporena ona temeljna zadaća Uprave za zatočene i nestale, a to je rasvjetljavanje i saznavanje istine vezano za nestale i zatočene u Domovinskom ratu. Stoga apsolutno sam siguran da je postojeći zakon koji je još uvijek na snazi puno bolje rješenje za rješavanje ovog problema nego prijedlog ovog zakona o kojem danas raspravljamo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa kolega. Kolegice i kolega na galeriji pozdravimo Odbor za prava žena Parlamentarne skupštine unije za Mediteran na čelu sa predsjednicom Samirom Merai-Friaae. Uvaženi kolega Iviću sa dijelom vaše rasprave se u potpunosti slažem, no ja ću krenuti ono možda što niste rekli. Nakon što su se hrvatski generali vratili iz Haaga, nakon što su oslobođeni bilo kakve krivice, nakon što je skinuta stigma sa veličanstvene Oluje hrvatski narod je prodisao. I sam general Gotovina je rekao eto vidite to je bila čista, zakonita akcija. Nema više nikakve sjene. No, prije svega svima onima koji se bore da da bude antifašizam čist u Hrvatskoj treba prvima je na zadaći da riješe napokon da zatvore knjigu nakon 2. svjetskog rata. Sramotno je što se do dana današnjega nije završila ta priča, što nisu istražene sve jame, što nisu istražene sve okolnosti pod kojima su se dogodili bezbrojni zločini, što nisu utvrđeni koliko je tih zločina, međutim ta mrlja stoji i nad vašom vlašću jer 17 godina ste vladali u Hrvatskoj, nitko vam nije branio da se to istraži. Prema tome, svi oni koji su do danas vladali, a to je i ona Račanova Vlada, ova Vlada, sve HDZ-ove Vlade kome brani da se utvrde tko su krivci za te zločine i da se oda stvarno pijetet. Čini mi se da i dalje je 2. svjetski rat predmet podjela i da i da se predmet podjela da se svakoga dana, ne svakog dana u doslovnom smislu, ali da se iz godine u godinu raspravljamo u Saboru te podjele i dalje iniciraju. Treba to završiti. Svaki krivi potez ove Vlade će biti nova podjela. Prema tome, dajte jedanput se svi skupa urazumimo i stvarno dajmo pijetet žrtvama i kažimo tko je kriv za te zločine. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku Tomislav Ivić. Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice. Kolega Vukšić ja se u biti slažem sa vama da tu stranicu hrvatski povijesti treba jednom zaključiti. Nemojmo zaboraviti kada govorite o odgovornosti jel tako svih vlada zašto ovaj problem nije do sada riješen, da smo u ovih 20 godina itekako puno posla imali vezano za Domovinski rat i rasvjetljavanje istine i sudbine tisuća hrvatskih branitelja koji su i članova njihovih obitelji koji su nestali u Domovinskom ratu i to je prije svega bio postao Ministarstva hrvatskih branitelja i Uprave za zatočene i nestale. Kao što se isto sa vama mogu složiti da ovakvi propisi poput ovog zakona bi se trebali donositi konsenzusom a ne preglasavanjem u Hrvatskom saboru. I zbog toga uostalom sam rekao da i onaj zakon koji je trenutno na snazi je dobar zakon jer je u biti izglasan političkim konsenzusom dakle jednoglasno i to je bila dobra osnova i dobar temelj da bi se on provodio, što sam siguran da se sa ovim zakonom koji će biti donesen preglasavanjem neće dogoditi. A posebna priča vezana uz zakon je apsolutno ured kao samostalno tijelo. Ako nema samostalnog tijela koji će taj posao raditi bez političkog patronata, bez političkog utjecaja onda od posla neće biti ništa. **Zgrebec, Dragica Hvala gospođo potpredsjednice. Pa evo kolega Ivić spomenuli ste kako je vjerojatno intencija ove promjene zakona to da se odugovlači da jednostavno kada ured ponovno bude uspostavljen kao nezavisno tijelo nakon što što ode ova kukuriku koalicija s vlasti, da u međuvremenu ne bude više svjedoka. Vjerojatno to i jest intencija ili dio barem ljudi koji su radili na ovom zakonu je bila intencija postići upravo to. istina se ne može zaustaviti. Jednostavno to će kad-tad izaći na vidjelo. Ako to država ne radi vidimo da će crkva to raditi. ali koji je problem? istina će izaći na vidjelo ali iz te istine u međuvremenu gubit ćemo vrijeme da možemo doista zatvoriti tu stranicu i okrenuti se budućnosti. I u trenutak kada nam je to najpotrebnije, a to je upravo sada vlada nam šalje jedan prijedlog zakona koji opet nas pokušava vratiti u neke podjele iz prošlosti. Tu je ključ naše kritike, tu je ključ kritike, da je ovo prijedlog koji nije okrenut prema budućnosti nego koji pokušava produbiti povijesne podjele koje postoje ali koje mi moramo svi zajedno i odgovorno zatvoriti ukoliko želimo da Hrvatska napreduje. Ivić. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice. Kolega Stier slažem se sa svim što ste rekli u vašoj replici. Činjenica je da će istina prije ili kasnije pobijediti, međutim pitanje je kako ćemo doći do te istine. Siguran sam na ovaj način kako to predviđa ovaj zakon puno teže, a rekao sam da je to očigledno i cilj ovog zakona da se taj posao uspori da se dogodi ono što je prirodno da će živih svjedoka zločina biti sve manje i manje i naravno da će se u tom slučaju i sama istina puno teže utvrditi.

Gospođo potpredsjednice, gospođo zamjenice ministra, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Na početku obraćanja ispred kluba HNS-a izrazili bi duboki pijetet i žaljenje za sve stradale i sve žrtve koje su se dogodile od '41. do poslijeratnog razdoblja. Ove rasprave koje imamo sada baš ne ostavljaju veselje u tome da radimo jedan dobar posao i da sa punom odgovornošću pokušamo pronaći pravu istinu za normani put u budućnost Hrvatske države i svih njenih građana. Na prvom čitanju prijedloga ovoga zakona koji je bio prije nekih dva mjeseca mogu reći da su mi rasprave izgledale puno objektivnije, puno kvalitetnije nego danas. Mi danas ponovno pravimo određene sumnje o tome da li će povjerenstvo, da li će ministarstvo odraditi uspješno ili ne. Ono što mogu reći da na sva pitanja i na sve primjedbe ministar branitelja dao je suvisle odgovore. Sa tim odgovorima neki mogu biti zadovoljni neki ne mogu, ali mi u HNS-u želimo vjerovati da je ovaj zakon dobar iskorak u kvalitetno rješavanje ja bih rekao u našoj stranici, vrlo važne teme na koju često se vraćamo i u raspravu u ovome Saboru koje nemaju nikakve veze sa tom temom. u prošlosti u zadnjih 20 godina samostalne Hrvatske države ovo su bile teme koje su bile više dnevnopolitičke i kada nismo imali o čemu drugom raspravljati onda smo raspravljali o tome. Mi u HNS-u stojimo na tome da istina o svim događanjima treba biti poznata svim građanima Hrvatske jer to je dio naše prošlosti, dio naše povijesti. Ono što bih rekao da ovdje veći broj kolega u raspravama je došao da kažem jednu koliziju po pitanju istraživanja i procesuiranja zločina. Znači mi ovdje govorimo samo o jednom segmentu, o istraživanju grobnica, grobišta skupnih, masovnih, a istražne radnje o svakom tom grobnom mjestu, o svakom tom nastradalom, svakom pogotovo nastradalom ako je u pitanju zločin bez obzira bilo kojeg režima. Taj puta druge kaznene institucije samostalne Hrvatske države preuzimaju i to procesuiraju. nadamo i vjerujmo da će to biti tako i napravljeno. Ono što bi mi iz kluba HNS-a sigurno htjeli naglasiti, da je glavni cilj uspostaviti jasan sustav na koji način obilježiti, čuvati, istražiti i sve ostalo. Mislim da ovaj zakon daje dobre temelje da u tom segmentu možemo i biti zadovoljni. Ono što bih također naglasio u ime kluba HNS-a, da u proteklih 20 godina bez obzira da li su bili jedna vlast ili druga vlast mi smatramo da nije bilo dovoljno ili htijenja ili nije bilo dovoljno želje da se to na kvalitetan način istraži i da se na kvalitetan način obilježi. O tome što nešto nije napravljeno u vremenu iza nas mislim da ovdje nemamo potrebe naglašavat to. Ono što mi u HNS-u smatramo, da je to obaveza prema budućnosti Hrvatske države da sve te stvari se istraže i na kvalitetan način naprave, jer to će biti prije svega na dobrobit poginulih, nastradalih te njihovih obitelji ako su još uvijek žive. Ono što bih rekao da je temelj ovoga zakona koji je sad pred nama u drugom čitanju, da su njegovi osnovi ili temelji u poveljama UN-a po pitanju i žrtava i po pitanju obilježavanja zločina Drugog svjetskog rata i zločina komunističkih režima i da je on utemeljen na zakonima od '91. i 2011. godine, da su sve najbitnije odrednice tih zakona stavljene u ovaj zakon i mi smatramo u HNS-u da je taj zakon ipak jedan jedan korak prema naprijed. U članku 1. govori se o tome koji su temelji za donošenje ovog zakona, a članak broj 2. točno tumači značenja pojedinih tema koje su i cilj da ovaj zakon riješi tako da se tu spominju žrtve Drugog svjetskog rata, žrtve poslijeratnog razdoblja, vojna groblja, vojna groblja u inozemstvu itd. U članku 3. po nama u HNS-u je vrlo bitno da se uspostavlja registar i evidencija, znači evidencija tog i da mislim da ta evidencija bi trebala biti možda, da bi da bi trebale sve političke stranke u ovom Hrvatskom saboru i dogovoriti jedno takvo zajedničko mjesto gdje ćemo obilježiti te sve stradale, te sve žrtve. Jer ovdje vidimo i u ovom zakonu se ne dodiruje pitanje antifašističkih boraca i civilnih žrtava stradalih u Drugom svjetskom ratu. To je plod jednog drugog zakona. Mi u HNS-u smatramo da je to trebalo biti objedinjeno, da nema potrebe praviti bilo kakvu diskriminaciju prema bilo kojoj od skupina. Znači taj put ako govorimo o povijesti jer mi ovdje nismo i ovim zakonom ne želimo ne želimo reći ova je strana u pravu ili ova ne. Ovaj zakon ima zadatak samo da se na kvalitetan način obilježe, uspostavi sjećanja i da one minimalne podatke o svakom grobnom mjestu, o svakoj skupnoj grobnici i o svakoj masovnoj grobnici. Također u članku 4. gdje se precizirano točno navodi što je djelokrug obuhvata ovoga zakona, čije su koje obaveze i na koji način će se to sve odraditi. Ono što nam mora biti ideja vodilja kroz ovo sve da neopterećeni bližom i daljnjom povijesti na osnovu i na osnovu istine te sve događaje na kvalitetan način obradimo i prezentiramo generacijama koje dolaze očito da će ova tema Drugog svjetskog rata još dugo vremena biti različitih pogleda. Ono što bi trebali svakako smoći smoći snage da oko ovih bitnih stvari dogovorimo konsenzusom i da to bude dokument i zakon koji neće biti samo zakon koji je na papiru već bit će onaj zakon koji će pomoći da pronađemo istinu, a ono što je najbitnije da svaku žrtvu, svakog stradalog, bez obzira u kojem vremenu i u kojem ratu na dostojan način obilježimo. Opet naglašavam da mi u HNS-u na ovaj na ovaj problem ne gledamo sa ideologijom, gledamo kao civilizacijsko, kao humano pitanje, da je dužnost svakoj osobi koja je izgubila život izgubila život da obilježimo na prikladan način. Ono što sam u raspravi u ime kluba namjerno naglašavao dva termina žrtve i zločini, jer žrtve mogu biti vojnici koji su u borbenom djelovanju ili civili, ali žrtve su one koje ste zarobili,

predlagač ovoga zakona prihvatio prijedlog, amandman da o ovoj temi ćemo moći razgovarati svake godine u onom izvješću. I ukoliko to izvješće ne bude bilo na tragu ovoga o čemu sam ja danas u ime kluba govorio budite sigurni da Hrvatska narodna stranka će sigurno taj puta tražiti konsenzus sviju, da vidimo da li je to najbolji način. Ovakav zakon ćemo sigurno podržati. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. I sad idemo na replike. Prvi je kolega Josip Borić. Hvala lijepo potpredsjednice. Uvaženi kolega Mandić, pa evo dobro ste rekli na kraju da ćemo raspravljati o izvješćima da bi saznali da li je ovo dobro ili nije dobro. Međutim, mi nismo čuli od predlagatelja zbog čega se ukida ured, jer očito je ispalo da on ništa ne radi. A ja ću reći što je napravljeno u godinu i nešto više od godinu i pol dana od tog rada u uredu. Ostao je pravna osoba, registriran je, našao je svoje prostore. Postavljeni su i računalni programi za evidenciju stratišta. Istraženo je 30 grobišta s popisa Ministarstva unutarnjih poslova do kojih se došlo sa razgovorima na terenu, sa svjedocima, sondirali su se. Negdje je napravljeno i probno otkopavanje. Dovršena je ekshumacija tri lokaliteta i to Kriviča brijeg ekshumirano 30 maloljetnih osoba žicom vezanih ruku. Obernjak ekshumirano 36 osoba vezanih žicom, pacijenti bivše bolnice Brestovac i Harmica kraj Zaprešića, ekshumirano 20 tijela također vezanih žicom. Znači, tri lokaliteta u godinu i šest mjeseci. Sva su ta tijela privremeno smještena, ured radi na uređenju konačnog ukopa u suradnji sa crkvom koja je donirala teren. Terensko istraživanje se provodi na 10 sljedećih lokaliteta. Međunarodno se uspostavila suradnja sa Republikom Slovenijom, Poljskom i Njemačkom i obavljene su terenske ankete sa desecima svjedoka. Obavljen je čak i upravni nadzora ministarstva nadležnog za za pravosuđe bez negativnog nalaza. To je godina i pol dana nakon onoga što smo imali komisiju od '92. do 2002. za poraće i žrtve poraća, pa je ta ista ukinuta pa se 10 godina nije dešavalo ništa. Sada imamo ured, ukidamo ga i sad sigurno sljedeće vrijeme neće biti ništa. Odgovor na repliku, Ivica Mandić. ja ne opovrgavam da povjerenstvo nije radilo, ni jednog trenutka. I stvarno i sada 60 ili godina nakon toga zgražam se nad tim činjenicama da su djeca, nevini ljudi nevini ljudi na takav način stradali. Ali smatram također da je bilo dosta vremena da smo mogli napraviti više, mogli napraviti i više. Ostavimo mogućnost da vidimo da je možda i ovaj način bolji. Ja da u njeg ne vjerujem da je bolji za njeg sigurno ne bih dao podršku. Vjerujem da će na kvalitetan način to se odraditi. Jer ako napravimo usporedbu sa Centrom za istraživanje Domovinskog rata kojeg vodi gospodin Nazor možemo reći da smo prezadovoljni. Zašto to ne bi moglo biti i ovdje da sa nekakvim promjenama, da vidimo da ono bude bolje. A ukoliko ne bude dalo rezultate u prvoj godini taj puta sigurno ćemo poduzeti druge mjere. Zvonko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Poštovani kolega Mandić, u početku svoje rasprave rekli ste da ovakve rasprave u principu neće donijet ništa, odnosno da neće doprinijeti onome što bi ovaj zakon trebao. Pa ja se s tim mogu složiti u jednom dijelu. Ali postavljam pitanje temeljno zbog čega nas dovodite u situaciju da o tome raspravljamo, zbog čega kad smo ne tako davno, dakle konsenzusom ovo pitanje raspravili do kraja. I svi smo se složili u jednom. Danas to rušimo, danas se raspravljamo i nećemo se dogovoriti vjerojatno. Dakle, opet ćemo ostati, politika će opet biti iznad svega. Mi mislimo jedno, vi mislite drugo, a oni zaista zainteresirani, dakle oni krajnji o kojima ste govorili zbog kojih bi to trebali napraviti, zbog naše prošlosti i budućnosti oni će ostat po strani i ništa se neće dogodit. I kratko na ovo što je gospodin Vukšić govorio, koristim repliku. Dakle, zašto se to nije dogodilo tijekom proteklih 20 godina? Pa prvo bio je rat. Iza rata prvo smo morali razminirati ono što su i oni, a i mi minirali itd. Niz razloga koji ne opravdavaju cijelu situaciju, ali dobrih razloga. Dakle, od 2000. pa na dalje moglo se to raditi. Prema tome, razlozi koji će reći da ćemo ovako bit efikasniji ne znam jer nemamo bager pa ne možemo doć'. Sad ću u biti, ispričat ću se prije svega onima koje ne želim uvrijediti ali zašto onda taj ured nismo priklonili ne znam Ministarstvu prometa, veza, poduzeću HAC. Tamo ima bagera koji ionako stoje, ništa ne rade, pa možemo bit puno efikasniji. Hvala Uvaženi kolega Milas, pa možda nisam dobro rekao kad sam rekao da je rasprava suvišna. Rasprava nikad dovoljno, ali moje postavljanje je bilo takvo ako raspravljamo previše sa emocijama, onda mislim da te rasprave ne vode dobrom. Znači, mi ovdje moramo sa nekakvim odmakom od 60 godina, sa puno ratio i sa puno razuma o ovim temama govoriti, jer vidimo da te teme još uvijek nisu zatvorene. Ja bih volio da ove teme riješimo i da zatvorimo i da se okrenemo prema budućnosti. A zatvorit ćemo ih onda ako sa istinom argumentiramo i za jedne i za druge i za treće. Ali samo sa ciljem da te žrtve i ti stradali dobiju satisfakciju i onog pravog, da njihovi rodbina, bilo tko može doć' na njihov grob da se pokloni. Mislim da na tom imate punu podršku i kluba HNS-a koji je spreman pronalaziti najbolja rješenja po pitanju baš jedinstva hrvatskog naroda kod ove teme koja je dugo vremena bila nerazriješena i koja nije davala prave odgovore na nekakva postavljena pitanja. Za kraj samo istina može nas odvesti do pravih rezultata i pomirenja unutar. poštovani kolega Mandić meni zapravo nije bila namjera replicirati vam, ali ponukan vašom razumnom i civiliziranom prije svega raspravom jednostavno moram. Dakle, u svome izlaganju ste napomenuli da zapravo sve žrtve zaslužuju dostojan pijetet i odavanje počasti no međutim čini mi se da ste u svojoj raspravi i spomenuli pronalazak 20 tijela u Brdovcu Harmici pored Brdovca, dakle napomena samo da se tu radi o njemačkim vojnicima koji su bili evidentirani i detektirani uz pomoć dugmadi i osobnih dokumenata. Ali da pokušamo prekinuti ovu raspravu koja bojim se ne vodi nigdje razumnom apeliram na sve zastupnike i zastupnice dajte ljudi ostavimo se spomenara, otvorimo rokovnike i planere. Ovoj Hrvatskoj trebaju projekti, organizacija a to je ono što bojim se ne radimo kako treba. Dakle, zatvorimo spomenare i otvorimo planere. Hvala vam lijepa. Odgovor na repliku, Ivica Mandić. Ali kolega dignite i pločicu, a ne ruku.

na koji će se to i zbrinuti i urediti. Hvala gospođo potpredsjednice. Pa kolega Mandić vjerojatno nehotice ste u raspravi spomenuli kako nije intencija ovog zakona reći koja je strana u krivu, koja je u pravu. Ja mislim da svaki zakon pa i ovaj uvijek mora biti u skladu sa Ustavom, u Ustavu vrlo je jasno definirano mi smo, imamo suverenu neovisnu Hrvatsku koja je osnovana na temeljima antifašizma, a isto tako na temeljima antikomunizma. Dakle, oni koji su bili na strani fašizma su bili u krivu, oni koji su bili na strani komunizma su bili u krivu. I to je jedna vrijednost koju svaki zakon mora uvijek poštivati. Međutim, rekli ste nešto što je apsolutno točno, a to je da kada prečesto neka vlast nije znala što učiniti onda bi na dnevni red stavila teme iz povijesti. Mislim da ste time priznali da ova vlast ne zna što učiniti pa zato imamo ovo na dnevnom redu. Odgovor na repliku, Ivica Mandić. smo uvjereni da on nije okrenut ni prema pobjedniku ni prema poraženom. I da cilj ovog zakona nije to. Cilj ovoga zakona je da se oda dužno štovanje i pijetet prema svim poginulim, stradalim, a posebice prema žrtvama bilo kojeg režima. To je cilj i ako bude ovaj zakon to ostvario mi kao klub i kao stranka bit ćemo posebno sretni jer to će biti jedan veliki korak u približavanju onih naših različitosti. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Mandić pa ujedno i gospodinu Rimcu, gospodine Rimac koji ste dali repliku Mandiću, dakle u svezi je to i sve jedno s drugim, bez poznavanja svoje prošlosti ne možemo graditi svoju budućnost. I to nek vam je jasno i unatoč svim protivljenjima vas sa lijeve strane to tako mora biti i bit će. A gospodine Mandiću vi ste vrlo sofisticirano govorili o tome, dakle o obilježavanju svih groblja itd. Pa znate li vi da su neka groblja preorana i da ih nema. U 50 godina komunizma mi nemamo groblja, vojna groblja

Molim vas dopustite da kolega kaže do kraja. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Evo ovako kolega Mandić vi ste govorili o članku 2., a u članku 2. piše groblja žrtava rata su groblja i grobovi osoba, civila žrtava iz razdoblja 2. svjetskog rata ili umrlih uslijed rata te političkog i genocidnog terora u razdoblju od 6. travnja '41. do 9. svibnja '45. Pa sad vi meni recite gospodine Mandić jesu li ili gdje su groblja žrtava rata a u tom vremenskom razdoblju stotina ubijenih iz Borićevca, 300 ubijenih 9.09.'43. u Zrinu, 150 ubijenih na Božić '41. u Gvozdanjskom, 400 ubijenih u Krnjeuši u zapadnoj Bosni itd.? Gdje su groblja tih ljudi, tih civila? O tome govorim. Odgovor na repliku, Ivica Mandić.

dozvoliti da ja završim pa onda vi. Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice ja ću pokušati odgovoriti na dio ono što je upućen meni, a što je uputio kolegi Rimcu to ne znam. Ono što sam govorio u cijelom izlaganju ispred kluba HNS-a govorio sam govorio sam o istini. Istina ne može biti naša, njihova ili neka treća. Govorim o istini koja je plod znanstvenog stručnog rada. Dovoljno je vremena prošlo iza nas. Na ovakav način otvarati grobove tko je koga, tko je koga, jako je to tužno i po meni neozbiljno da u samostalnoj državi 2012.u smiraj te godine, govorim opet o grobovima o prebrajanju čiji su. Mi ovdje govorimo o stradalim žrtvama. I volio bih da svih režima i samo nas istina može spasiti ništa drugo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Mi ovdje govorimo o zakonu koji se donosi u Hrvatskome saboru i koji djeluje na području RH. povreda Poslovnika Vinković. Izvolite kolega. Smatram uvažena gospođo potpredsjednice da ste trebali dati opomenu zastupniku Pupovcu jer ovdje nitko ne zagovara nikakvu promjenu granica RH do Zemuna do Zemuna do Drine ili ne znam šta. Ja odgovorno tvrdim da isto tako svi razmišljamo i u HDSSB-u da je ova Hrvatska zasnovana i na antifašističkoj borbi u granicama ZAVNOH-a ili AVNOJ-a kako god hoćete ali prije svega u granicama ZAVNOH-a ali zasnovana i na Domovinskom ratu jedinstvenoj oslobodilačkoj Akciji Oluja i ova presuda generalima je bio prije svega i skidanje osude nad tim Domovinskim ratom u kojem je nastala RH. A ovaj Hrvatski sabor niti je birtija

ja ne znam kako bih nazvao ispad gospodina Pupovca. Naime, kako je rekao kolega Milas radi se o sporazumu RH sa Slovenijom, BiH pardon rekao je Borić dakle dakle sa susjednim državama o istraživanju i obilježavanju žrtava fašizma, komunizma itd. Krnjeuša spada u BiH prema tome ako je Hrvatska napravila sporazum sa BiH o tome onda o čemu vi, zašto lupate rukom? Lupajte glavom. Niste nijedan ni drugi obrazložili povredu Poslovnika, ja dopuštam da svatko iskaže svoje mišljenje koje ne vrijeđa nikog drugog. A kada se govori o zakonima o kojima mi raspravljamo, … /Upadica se ne razumije./ … kolega niste dobili riječ. Molim vas smirite se. I kolega Josip Đakić replika. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa naime kolega Mandić govorio je o istini zakon trebamo donijeti zbog istine i zbog istinitosti događaja koji su bili utjecaj i razlog kako je navedeno u članku 2.stavku 2.i žrtve koje su nastale od strane komunističkog režima na području cijele Hrvatske, na području Slovenije, na području BiH sve te žrtve koje komunistički režim na području Hrvatska i u inozemstvu do danas još nitko nije odgovarao. Kakve su to hrvatske istine? Za te žrtve Državno odvjetništvo u principu uvijek odbacuje svaku prijavu. Jel je to hrvatska istina? Zar takvu istinu želimo ponovno skrivati? Zar takvu istinu stavljamo ponovno pod tepih? Zar ne bi slučajno mogli reći da je jednaki broj žrtava i komunističkog režima kao i fašističkoga? Ako takvu istinu prihvatimo i suočimo se s njom onda možemo reći da je Rade Bulat koji je jasno javno priznao da je počinio ubojstva, bande i da nema kome odgovarati

po kojoj smo se pozivali kolega Mandić se pozivao na istinu. Ja želim samo reći da je istina mora biti potpuna uz dužni pijetet svim žrtvama one ga ne doživljavaju one ga nemaj jer krvnici nisu suđeni. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Uvaženi kolega u mojoj raspravi niti jednog trenutka nije se osjetilo da pravim bilo kakve razlike od jedne strane druge strane. Ako je u pitanju zločin, zločin nema ni nacionalno obilježje, ni etničko a ni nekakvo univerzalno svjetsko. Zločin je zločin bez obzira tko ga je napravio. Ja ovdje u mojoj raspravi nisam išao na aboliciju bilo koga. Vi ovdje spominjete određenu gospodu. Samo malo gospodin ja sam vas slušao. Vi ovdje spominjete neku gospodu, ja nisam taj ni istražno povjerenstvo ni postupak kazneni. Imamo institucije i znam da jedan dio trodiobe vlasti ove države su neovisno sudstvo. Vi ste imali mogućnost kreirati određene strukture. Što se nije procesuiralo? Nemojte opterećivati mene, nemojmo prebrajati krvna zrnca i 60 godina nakon toga svega. ću opet spomenuti da smo istina može ići naprijed. Nema tu naših, vaših. Istina ako je zločin, zločin da je napravio to i moj rođeni otac on je napravio zločin. Nema dvostrukih naočala i nema dvostrukih aršina, to nas može osloboditi i možemo ići naprijed. Jer sa ovakvim teškim utegom nećemo nikad stići nigdje. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Na redu je klub SDSS-a i kolega Milorad Pupovac. Izvolite.

Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovana gospođo zamjenice ministra, poštovane kolegice i kolege. žrtvama rata i poraća bilo kojega pa onda i našega, bilo onoga u razdoblju '41.-'45., bilo u razdoblju '91.-'95., je nužno i neizostavno bolna jer gubici ljudskih života, oduzimanje ljudskih života su najbolnije stvari koje se pripadniku ljudske vrste može dogoditi i ljudskim zajednicama mogu dogoditi. I zato ta rasprava zaslužuje dužan pijetet ako želimo da uspije i mi iz Kluba zastupnika SDSS-a bismo to htjeli. Htio bih ovdje kazati koja su to dva načela na temelju kojih se mi rukovodimo u razumijevanju ove materije i na temelju kojega ćemo raspravljati i djelovati kako danas, tako i ubuduće dok ova rasprava bude trajala. Prvo, doista je vrijeme da u zemlji u kojoj je bilo nekoliko ratova koji su imali različite dimenzije, ratovi protiv okupacijskih snaga, međuetnički ratovi, građanski, ideološki ratovi čije odjeke i danas slušamo ovdje u ovoj dvorani, kao i one prve isto tako, kao i one druge. Pa se prema tome odnosimo sa punom sviješću ukoliko ne želimo današnju i sutrašnju Hrvatsku zarobiti tom istom pričom, kao što smo je držali zarobljenom više od 10 godina u '90.-tim godinama, pa i poslije '90.-tih. Zato oni koji se pozivaju na različite komisije koje su tada formirane i osnivane moraju imati poštenja pa kazati da te komisije nisu bile u funkciji istine nego funkciji relativizacije i revizije. Ta komisija je utvrdila da je u Jasenovcu ubijeno 2000 i nešto ljudi. Nemojte se pozivat na tu komisiju. Ima boljih mjesta na koje se možete pozivat i nitko ih neće osporavati. Ako želite ja ću vam pomoći da ih stvorimo zajedno. Ali ta komisija i ljudi koji su je vodili nisu bili apsolutno ljudi kojima se mogao povjeriti posao o kojem mi danas raspravljamo i trebamo raspravljati. Drugo pitanje, dakle mi jesmo za to da se utvrde žrtve, da se utvrde mjesta, da se obilježe ali idemo redom. Na prvom redu su civilne žrtve, a onda pripadnici vojnih formacija, … gospođo zamjenice ministra, kao što stoji u članku 1. završnom stavku. Najprije civilne žrtve. Oni nisu žrtve koji su bilo mobilizirane ili nemobilizirane nosile obilježje ideje, ideologije ili politike uniforme koju su imali na sebi. A oni koji su nosili bilo mobilizirani, bilo dragovoljno ili kako imali su to sa sobom. Zato ćemo ovim prvima dati prvenstvo, a ovim drugima ćemo utvrditi dužno poštovanje ako nisu zločinci. Ako su zločinci, nećemo. Ako su poginuli u okršajima i ratnim sukobima razmislit …. Prema utvrdimo što su žrtve u pravom smislu te riječi, onda ćemo obaviti posao kako valja. Ako to nećemo uraditi tući ćemo se, tući ćemo se sa tuđim idejama, idejama naših djedova ili pradjedova, a ne naših sinova i naših kćeri i njihove djece. A ja sam zamislio da ovaj Sabor radi u interesu upravo tih generacija jer je valjda bilo dosta onih koji su '91. bilo iz hrvatskih ili srpskih redova iskočili sa ideologijama djedova i pradjedova i zatrli one vrijednosti koje smo mi vjerovali da postoje i da ih treba sačuvati. To bih htio. Isto tako, ako bude takva dikcija ovoga zakona mi ćemo ga podržati ali na jednom mjestu se kaže da treba priznati i one koji su bili teroristi i atentatori. Zaboga.

Pročitat ću i to. Dakle, članak drugi stavak prvi. Osobe koje su smrtno stradale u oružanim sukobima nakon 9.5.'45., te žrtve stradale od strane komunističkog režima na području RH i u inozemstvu uključujući ubijene osobe u izvan sudskim u izvan sudskim egzekucijama, zlostavljanjem u zatvorima ili zarobljeništvu, terorističkim i gerilskim napadima kao i atentatima. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Molim vas Molim vas nemojte iz klupe! Možete dignuti pločicu, ali nemojte iz klupe dobacivat. Pustite kolegu da završi svoje izlaganje. Ukoliko je tako kao što vi interpretirate moja primjedba će biti neosnovana, ali učinite to čitkim. Oko toga ne može biti dvojbe. Što se tiče, prema tome ukoliko se izmijeni osnovna dikcija klub SDSS-a će to podržati. Ukoliko budemo djelovali tako da obilježavanjem vojnih grobalja ne podižemo znamenja njihovim ideologijama i njihovim politikama, onda ćemo isto podržati. Ali ukoliko to bude podizanje znamenja ideologijama i politikama nećemo podržati, nećemo podržati i to treba biti jasno kazano. Jer iz ove rasprave to na žalost nije jasno kazano kao ni iz rasprave koja se vodi preko 20 godina u Hrvatskoj. A sad ću vam pokazati što govori u prilog tome da nije jasno. Dakle, kolege opetovano govore da je prema našem Ustavu RH antifašistička i slijednica vrijednosti antifašizma. Ovako izgleda jedno spomen mjesto na žrtve iz '42. godine hiljadu Ovako. Ovako izgleda selo Slavinja. Ovako izgleda područje spomenika i kripti koje su bile napravljene za te ljude nakon što je šuma koja je u međuvremenu izrasla bila posječena i očišćena. Dakle, selo ne Slavinja nego Sloboština na području općine Brezovac između Pakraca i Požege. Ovako izgleda spomenik koji je bio podignut tim žrtvama, gdje je bila majka sa djetetom i sa vrčem za vodu jer su mnogi stradali u bunaru, u tri bunara. Ovako uz tog nesretnog Jovana stoji "Dobro došli na bundevijadu". A ovako je izgledao spomenik na Petrovoj Gori. Danas više ne izgleda ni ovako, na A mi smo antifašistička zemlja. Ne izgleda ovako. Gotovo da više nema ni jednoga dijela metalne ploče. Da, da. Nema nikoga tko će utvrditi tko to nosi i tko to odnosi. A …/Govornik se ne razumije./… Bakić koji je podigao taj spomenik kao i spomenik na Kamenskoj koji je miniran nekoliko puta '91. godine i od kojega nije ostao kamen na kamenu i naravno hrvatski kipar kojega se može predstavljati na venecijanskom bijenalu. Ali njegovi spomenici ne mogu biti izlagani u Hrvatskoj, niti mogu biti postavljeni u Hrvatskoj. Mogao bih još, ali sa pokazivanjem fotografija ću stat. Ali ću navesti nekoliko primjera koji traže da u ovoj stvari provedemo stvari očima koje nisu samo usko usmjerena na jednu. Spomenik proboju završnim akcijama sremskoga fronta u Bolmanu u Baranju '97. godine je porušen i devastiran. Zašto? Tamo su pripadnici partizanskih formacija Srbi, Hrvati, Slovaci, brojni drugi koji su oslobađali svoju zemlju za koju mi kažemo da smo se od nje razdružili temeljem prava koje smo imali po Ustavu te zemlje. Zašto onda rušimo taj spomenik? Zašto. Da će biti uvjerljivija naša nastojanja da utvrdimo vojna groblja pripadnika domobranskih formacija ili formacija Wermachta na području Republike Hrvatske, ako ćemo istovremeno porušiti 3 hiljade partizanskih spomenika u Hrvatskoj. Ako mi imamo dokumentiranih 80 kripti i spomenika među kojima su ove koje sam pokazao koji su devastirani na području RH i ako se u državi smatra da je prirodno da je to posao Srpskog narodnog vijeća, ali ne države. Jer ovoj istoj Sloboštini nije uradila ni općina, ni županija, ni država, nego smo to uradili mi, samouprava Srba u Hrvatskoj. Zašto? Zar antifašizam na tom području pripada samo Srbima ili pripada cijeloj Hrvatskoj. Zar su se oni tako dijelili za vrijeme Drugog svjetskog rata? Nisu. Nisu. Ili antifašizam samo treba imati za prigodu priču prema Talijanima, a prema Srbima treba primijeniti neku drugu vrstu priče. Hoćemo tako interpretirati antifašizam ili ćemo ga interpretirati onako kako je on izvorno bio prakticiran i mišljen. I još jedna stvar. Postoje rizici kolegice i kolege, da o ovom poslu koji trebamo napraviti i koji klub SDSS-a podržava da se napravi napravi bez obzira da li govorimo o djeci iz bolnice Brestovac kao što je govorio kolega ili govorimo o zarobljenicima pripadnicima bilo kojih vojnih formacija kojima je suđeno bez suđenja koji su ubijeni u odmazdu. Bez obzira što se ja s njihovom idejom i ideologijom ne mogu složiti ni o čemu, ali imali su pravo na zarobljeništvo. I nisu ga dobili. I bez obzira što je ostao iz njih traga groznoga zločina imali su pravo na zarobljeništvo. I kao pouka onima koji dolaze tim ljudima treba utvrditi mjesto stradanja, gdje je to moguće naravno. Ali, hoćemo li to učiniti tako da će to biti napravljeno onako kako je napravljeno ove godine u 10. mjesecu na području Jadovna spomen području Jadovne gdje je počinjen jedan od najstrašnijih zločina u 2. svjetskom ratu uopće, ne samo u Hrvatskoj, da se jednom od pripadnika ustaških formacija i ustaškoga pokreta koja je skrivila te zločine, ne hrvatski narod nego nosioci te politike, da se njima diže spomenik a civilnim žrtvama poginulim u ovom ratu kao što je riječ o Stjepanu Devčiću na području Jadovna se diže spomenik u ratu nakon '95. u Golubiću ili u Mokrom polju se osporava pravo da se podigne spomenik. Ne Martiću, ne nijednom pripadniku četničke ideologije ili onoga koji je poginuo pod bilo kojim znamenjem te vrste. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Na vaše izlaganje imamo 10 replika. Prvi je Josip Borić, izvolite. Uvaženi kolega Pupovac pažljivo sam vas slušao, pokazivali ste i slike, žao mi je što ja nemam slike Golog otoka da ja pokažem kako to izgleda danas kao spomen na jedno vrijeme, ali ću zato nešto reći o tom logoru logoru smrti. Od '49. do '56. je bio politički zatvor, mislim da će vas interesirati, a javnosti je prikazan kao zatvor namijenjen infobiroovcima međutim istraživanja su pokazala da je svega 5% ljudi od njih 16 tisuća tamo bilo infobiroovaca ili IB-ovaca a svih ostalih 95 su bili politički neistomišljenici, a govorili ste o žrtvama, civilnim žrtvama poslije 1.06.'45. Tamo se završavalo bez pisane presude i vođenja kaznenog postupka. Dovoljna je bila sumnja ili prijava nekog iz obavještajne zajednice. A sad je ovo interesantno, slušajte možda će vas interesirati, struktura zatvorenika od 16 tisuća – 7 076 Srba, 3 468 Crnogoraca, Hrvata 2 561 pa onda Slovenci, Makedonci, Albanci i ostalo. Nadam se da vas je zainteresiralo. Broj poginulih nikad utvrđen, pretpostavke i pisani dokumenti govore o nekoliko stotina, a ima ih sigurno više. I zato je ovaj zakon neprihvatljiv jer on neće omogućiti istraživanje na tom lokalitetu iako je u vlasništvu RH. A to je spomen na ono što se htjelo rješavati kroz zakon koji se ukida sa ovakvim novim zakonom. I zato je to važno, i zato sam rekao ovu brojku da shvatite da je ovo

koji najbolje pokazuje prirodu tadašnjega režima. I ne samo prirodu režima nego sredstava kojima se služio opravdanjem tzv. više sile i višega razloga, a to znači obrana od nekoga izvana, obrana države u ime koje je počinjen strašan zločin na Golom otoku. Prema tome, u meni ćete naći partnera za istraživanje toga. I ne morate me ne morate me posebno podsjećati. A ovaj zakon ako to ne onemogući i ako toga ne bude u prvom izvještaju mi kao zastupnici smo dužni da odemo tamo jednako tako kao i na druga mjesta. Hvala lijepo. Kolega Pupovac ja se nadam da smo sad usuglasili stavak 2. članka 2. gdje je očigledno da se ne žele obilježiti spomen tamo gdje su poginuli teroristi nego oni koje su teroristi i slični ubili. Prema tome, mislim da sama nakana rasprave ako krenete s takvom idejom u ovom zakonu ruši sve, ali se očigledno želi usmjeriti raspravu u nekom drugom smjeru. Mogao je od nas ovdje svatko doći sa desecima slika i spomenika za one koji su stradali od '41. do '45., a naročito oni poslije '45. ali isto tako mogli smo doći i sa slikama poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu. Zašto niste pokazali sliku poginulih redarstvenika u Borovom naselju? To vrijeđa, to je svježa rana. To je ono što vrijeđa u ovom trenutku svakoga. Ali ako ćemo na takav način razgovarati i ako ćemo svatko sa svoje pozicije gledati zakon onda nikad nećemo zatvoriti jednu priču. 50 godina se uvjeravalo da hrvatski narod je genocidan, hrvatski narod je jedini činio zločine. Ja bih molio sve kolegice i kolege pogledajmo popis stanovništva '41. i pogledajmo '51. pa ćete vidjeti da je '41. recimo u Kninu živjelo, u Kninskoj općini tada živjelo je 50% Hrvata. je došlo na 5%, a da ne govorim o nekim drugim mjestima itd. prema tome mislim da ne treba podlijegati kada govorimo o ovakvim temama na dnevnopolitičkoj raspravi iz pijeteta prema onima koji su mučki ubijeni, koji su mučki stradali a na stotine i tisuće Hrvata je i u Hrvatskoj i izvan Hrvatske mučki ubijeno nakon '45.na

da kojim slučajem ovi spomenici ja inače nisam pokazivao fotografije nikakvih žrtava samo spomenika i spomena na žrtve o tome danas govorim. Spomenik ubijenim redarstvenicima stoji, spomenik ovim ljudima ne stoji. O tome govorim. Prema tome nemojte mi stavljati u usta ono što nisam rekao i nemojte mi stavljati namjeru koju nemam jer sam rekao i ponovit ću još jednom, poštujem sve žrtve i spreman sam im se svima pokloniti, ali mi nemojte stavljati u ustat ono što nisam rekao. I nemojte ograničavati raspravu o onim stvarima o kojima moramo raspraviti, a to je ako ovo radimo i tražimo da se poštuju žrtve iz 2.svjetskog rata, kako nam se moglo dogoditi da su žrtve partizanskih pokreta Antifašističkog pokreta žrtve ustaških, žrtve koje kakvih drugih formacija izgubile svoje spomenike. A mi danas tražimo da se ovim prvima podignu spomenici o tome sam govorio. Ne negiram ovo ali tražim i očekujem da promijenimo kontekst u kojem to radimo jer u protivnom će to biti postupak koji će nalikovati na reviziju povijesti. Pristup žrtvama treba odvojiti od pristupa revizije povijesnih i idejnih činjenica o tome govorim. A toga u proteklim godinama nažalost nije bilo dovoljno. Ne da nije bilo dovoljno nego je bilo suprotno. to je moj odgovor. svi moramo složiti da nije prihvatljivo da dođe do revizije povijesti niti revizije hrvatskoga Ustava. što se tiče tog perioda koji ste spomenuli od '41.do '45. Ustav je vrlo jasan i Hrvatska je stvorena na temeljima antifašizma. Ali u istoj rečenici u izvorišnim osnovama govori se i o onom razdoblju koji je došao nakon '45.do '90.-te i tu se govori da je suverena Hrvatska Hrvatska država stvorena na temeljima antikomunizma odbacivanja komunističkog režima. malo mi je žao što ste propustili taj dio naglasiti. Naglasili ste da je Hrvatska stvorena na temelju antifašizma i to je uredu, ali nastavak te rečenice po Ustavu koji ne želimo revidirati nego prisegli smo svi da se njega držimo kaže da je Hrvatska država nastala i na temeljima antikomunizma. Oni koji su bili na strani komunističkog režima bili su na krivoj strani povijesti. Vi ste pokazali naravno ove slike o porušenim spomenicima, nažalost spomenike za žrtve komunističkog terora nemamo pa nismo ni mogli pokazati te žrtve, ali ti spomenici su i dalje u onim rodbinama koje i dalje oplakuju te ljude. I zbog toga trebamo doista s pijetetom a ne s ideologijom krenuti zatvoriti

Što se tiče nedemokratskoga režima koji su neki od nas sudjelovali svatko iz svojih pozicija, netko iz lijevih neko iz desnih, neko iz nacionalnih neko iz socijaldemokratskih o njegovoj promjeni i o zahtjevu za njegovom demokratizacijom u tome ćete naći sugovornika uvijek sa mnom, a o stvaranju nove ideologije u kojima će se ograničavati politički pluralizam i političke ideje i raznolikost političkih ideja sa mnom nećete naći sugovornika. To je sigurno. Prema tome, da netko kaže da tri velike ideje moderne europske povijesti liberalizam, nacionalizam i socijalizam trebaju biti stigmatizirane zbog toga što su postojali fašistički režimi, nacistički režimi, komunistički režimi u pojedinim državama bilo bi kobna priča. tome, to isto vrijedi i sa antifašizmom i komunizmom. Mi smo u antikomunističkom zanosu izbacili i dijete i ostatke antifašizma. Da nije bilo tako ja ne bih imao potrebe da govorim o spomenicima o kojima sam govorio. Samo o tome govorim.

naime nitko nije ni mislio niti razmatrao nekakvu reviziju u onom smislu u kojem ste vi to govorili. Međutim već sami naziv ovog zakonskog prijedloga revidira. U njemu je izostavljena je formulacija žrtava komunizma kao ideologije govorim, ne govorim ni o kome o osobno ili posebno. Nadalje, ima jedna izreka koja je pisala na jednom spomeniku antifašizmu u Jasenovcu, u samom mjestu Jasenovac koja mi je ostala duboko u sjećanju, a tamo je pisalo mrtvi živima oči otvaraju. E sada, ako dobro i duboko razmislimo što ta poruka znači, dakle trebamo poštovati sve žrtve i vidite, vi ste pokazali slike spomenika nažalost, evo kažem nažalost i devastiranih i uništenih. Npr. u Kraljevini Španjolskoj spomenici Franku nisu devastirani i uništeni nakon pada generalisimusa Franka. Kod nas je to bilo tako, to je činjenica. Ali evo, rekli ste da poštujete sve žrtve, pa poštujte i ono što sam ja spomenuo. Dakle, one žrtve koje su nastale u ovom razdoblju koje je navedeno u članku u članku 2. od 6.travnja '41. do 9.svibnja '45. to su one žrtve koje sam govorio. Dakle i u Borićevcu i u Gvozdanjskom i u Zrinu i ne znam gdje sve ne dakle da i oni imaju pravo na obilježja, takve spomenike. Nadam se da ih neće netko srušiti ili devastirati i da ćemo napokon imati jednu uravnoteženost u tom smislu da nema potrebe da rušimo spomenike.

Poštovani kolega, na vaše zadnje pitanje, bio sam na Bio sam na Ovčari sa predsjednikom Josipovićem i predsjednikom Tadićem ako vam to nešto znači. A kad govorite o 18. studenom, predstavnici Ministarstva branitelja znaju da smo vodili razgovor, da možemo sudjelovati, ne samo Milorad Pupovac nego i građani srpske nacionalnosti i drugi predstavnici u obilježavanju sjećanja na žrtve Vukovara i vukovarskog kraja, bili oni Hrvati ili Srbi. I što se toga tiče, u meni ćete uvijek imati sugovornika. Ali nažalost, kada sam 2004. i 2005. i 2006. htio ići u Škabrnju ljudi su još uvijek bili ogorčeni i rekli ne. 2004.sa ministrom vanjskih poslova Bugarske i sa tadašnjim premijerom, bugarski ministar vanjskih poslova je bio predsjedavajući OESS-a, rečeno je oni mogu doći ali Pupovac ne može doći. tome za sve treba vrijeme, ja se na te ljude ne srdim, oni su imali velikih gubitaka i možda nisu mogli razumjeti moju namjeru i moju želju ali danas mi ovdje koji sjedimo trebali bismo znati iz onoga što svatko čini do sada, kakve namjere i kakve želje ima. U tom smislu ja ne sporim potrebu da se utvrdi što se dogodilo u Borićevcima, ali kao što ima ljudi koji kažu to što se dogodilo u Srbu ne smije biti ideologija ali mora biti povijest u pravom smislu te riječi. Tako to isto vrijedi i za Borićevac. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega Pupovac, sa zanimanjem sam slušao i najviše mi se svidio vaš dio govora gdje ste govorili ustvari o budućnosti, o onom čemu se trebamo okrenuti i da se ne možemo vraćat konstantno na nekakve ideologije propale ili pripadnost ideologijama koje su stvar prošlosti jer time nećemo ništa dobro donijeti ni sebi ni drugima i ja se s vama s tim u postupnosti slažem. Međutim, ponukan sam na ovu repliku jer ja ovaj zakon sam iščitavao na drugi način i ne gledam ga u hrvatsko-srpskim odnosima. Ja ga gledam puno šire i vjerujem da ćemo se složit svi ovdje, mada su svi u početku govorili o pijetetu prema žrtvama, onda smo se prebacili na nekakvu suhoparnu raspravu gdje je, a gdje nije nešto se dogodilo i na koji način takve stvari treba obilježit. Ono zbog čega sam htio reagirati je vaša konstatacija o rušenju spomenika koja se ničim ne može opravdati, niti može država to pravdati, a niti se može uzet u zaštitu bilo kojeg pojedinca koji bi takvo djelo počinio. Razlika je u tome što ja ovaj zakon vidim kao zakon koji će po prvi puta omogućit da one koji nisu imali spomenike, čiji su grobovi nepoznati ili se samo sluti gdje bi mogli se nalaziti jednom konačno dobiju svoje mjesto, dobiju svoj spomenik i dobiju dužan pijetet svake vlasti, ova vlasti koja je sada na snazi kao i prethodnih koje su bile i zbog oga mi se čini da ovaj zakon nije u potpunosti pogodio svrhu jer je između ostaloga u suprotnosti s drugim zakonima, naime širi djelatnost jednog ministarstva preko onoga što mu drugi zakon daje za pravo. A kad shvatimo da je intencija da ukinemo jednu posebnu agenciju, ured, kako god hoćete zvat, koji je imao zadaću na adekvatan i dostojan način riješiti to pitanje onda je ustvari naše protivljenje zbog metoda koje se koriste, a ne zbog ciljeva koji se žele postići. Ponovit ću još jedanput poštovani kolega Mlakar. I meni se vaše rasprave čine značajnim prilozima raspravama u ovom Saboru, ne samo o ovoj temi nego i drugima. Ali otvarati pitanje o žrtvama Drugog svjetskog rata, a istovremeno ne biti svjestan što se dogodilo prema onima koji su bili žrtve Drugog svjetskog rata. Tih istih vojnih formacija i pripadnika vojske kojima mi danas trebamo obilježiti grobna mjesta nije pošten posao. To je samo moja teza. I ulazimo u opasnost da onda obilježimo ove, a u isto vrijeme kao što netko kaže da ovi drugi zarastu u šumi ili u travi ili ne znam gdje drugdje. To je smisao. I tome sasvim sigurno mi ne možemo dati suglasnost kao što vjerujem da ne možete ni vi. A što se tiče porušenih spomenika i grobnih mjesta i kripti zašto je manje zlo, da ne kažem zločin porušiti spomenik koji je već podignut od zla ne podići spomenik onima kojima je trebao biti podignut spomenik. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa evo kolega Pupovac, uspoređivali ste žrtve, spomenike, sjećanja na njih, pijetet i u potkradenim greškama koje ste uočili sami nakon naočala vidjeli ste da se radi o onim žrtvama koje su poslije Drugog svjetskog rata doživjele svoju smrt bez presude, bez suda od strane komunističkih vlasti. Kada bi slike bile i istina stvarnost možda ove vaše vjerujem da jesu, ali ove slike koje ne vidimo, a to su slike iz Slatinskog Drenovca, gdje je u grobnici 410 kostiju, koja nije uređena, samo križem obilježena. U Mrtvom jarku sa 780, u Gračanima sa 780, u Bjelovaru također preko 700 žrtava. I sad ovaj zakon koji se donosi bez osiguranja sredstava želi to staviti na jedan rekao bih stand by. Nek' se godinu dana ne talasa, neka prođe vrijeme, neka ode zaborav i neka se ne otvaraju te rane. Kako će istina donijeti oprost ako istinu ne znamo? Kako će satisfakcija i pijetet biti zadovoljen ako ne znamo ni istinu? Samo su to pitanja koja bi trebali i vi kao i mi postaviti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor? Nema. Kolega Zvonko Milas, replika. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Poštovani kolega Pupovac, pa ja mislim da je upravo ono što sam u jednoj replici rekao kolegi Mandiću. definitivno ovaj zakon kakav god bude izglasan ostavit će trag i politike, trag onoga što apsolutno, pa čak i ideologije što on ne bi zadržavat u sebi. Ja osobno ga ne doživljavam kao zakon koji govori direktno o partizanima ili ustašama. Dakle, on govori o žrtvama Drugog svjetskog rata i poraća. I sigurno je da svaki normalan, a mislim da takvih najveći broj u ovoj državi čovjek osuđuje sve ono što se dogodilo prema onim slikama koje ste nam pokazali. Ali da smo mi antifašisti, odnosno da je ova zemlja nastala, pa mi smo to pokazali i u ovom Domovinskom ratu upravo na način da smo oslobodilačkim i obrambenim ratom stvorili državu i oko toga se mislim svi slažemo. Ako to nije dokaz antifašizma onda ne znam što je. da li je to generaliziranje ili sam ja loše shvatio mislim da zaista incidenti rušenja spomenika, pojedinci, vandali jednostavno nam ne trebaju i nitko ih neće u svojim redovima trpit.

evo ja mislim da upravo diskusija kolege Pupovca pokazuje koliko je kriva odluka što se Ministarstvu branitelja daje u nadležnost da se bavi istraživanjem ovih i povijesti i utvrđivanja ovih činjenica i onda se očekuje da će se to u narednoj godini riješiti ili počet rješavati sa dva milijuna i nešto kuna. Naime, ono čega se trebamo plašiti to su ti parcijalni pristupi i parcijalne ocjene. Kolega Pupovac kaže da nije pošten posao ako se ide revalorizirati odnosi u povijesti od '41. do '45. godine i s time se možemo suglasiti. Međutim, problem je gdje prestaje taj antifašizam kad je u ime tog antifašizma od '45. do '47. samo iz službenih podataka službenih podataka bivše države rečeno da je ubijeno 36000 ljudi. Ne kažem da je to ta brojka konačna, nego samo kažem da su prema službenim izvorima da se radi o toj brojci. S druge strane, spominje se ovdje i problem terorizma. Prijašnja država jeste bila najviše terorističkih akcija provela, najviše ljudi ubila od 60-tih do 90-tih godina puno više u Europi i u Americi nego što je to radio bivši SSSR. Postavlja se ovdje pitanje ovih spomenika. Kaže se, ono što se ne kaže to je da najveći dio spomenika je skinuta, odnosno uništena crvena zvijezda, odnosno petokraka. A problem jeste u tome da se mi ne možemo dogovoriti o Oltaru Domovine gdje bi bio zajednički spomenik za sve za Hrvatsku državu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Ponovno vas molim vodite računa o vremenu. Dujomir hoćete odgovoriti? Odgovor na repliku. **Pupovac, gospođo potpredsjednice, kolega Tuđman, kolegice i kolege. Kad govorim o osudi komunističkih režima onda ne govorim o osudi petokrake, nadam se. Jer ako to razumijemo tako to suđenje komunističkim režimima znači istovremeno suđenje i Karlu Marxu i onima koji su bili njegovi nastavljači i zvijezdi petokraci onda razumijemo stvari bojim se naopako, onda tumačimo stvari preširoko da ublažim formulaciju. A ne bismo smjeli. A što se tiče razdoblja '41.-'47. da li je brojka ta koju vi spominjete, dakle 36 ili 37 tisuća, '45.-'47., dakle za to razdoblje imate partnera i u meni i u mojem klubu. Ali ono što očekujem da imamo partnera i za razdoblje od '41. do '45. Dakle, i za Gudovac i za druga mjesta. Prije nego što je bilo koja oružana akcija ili bilo koji otpor pružen, a gdje su već uspostavljeni logori i gdje su već uspostavljeni sistemi masovnog ubojstva. Isto vrijedi nažalost i za glinsku crkvu. Kome služi na čast, ponovit ću to još jedanput, da na spomen domu ljudima koji su tamo pobijeni, ne novo podignutoj crkvi, ne nekom tipu znamenja i spomena koje bi na bilo koji način trebalo svađati ljude nego koje bi trebalo okupljati ljude '95. umjesto spomen doma se stavlja Hrvatski dom. Tko bi htio hrvatsko ime izjednačiti sa zločinom u glinskoj crkvi? I tko misli da bi hrvatsko ime trebalo pokriti taj zločin? A još nismo našli odgovor na to pitanje.

najveći gorljivi pristalica sloge i ljubavi ako hoćete zašto ne između hrvatskog i srpskog naroda i sve ću napraviti i pomoći što mogu u tom smislu. Nisam siguran da vaši nastupi idu recimo na liniji takve politike, ali sad to je posebna priča. I neće biti, mira može biti ali pravo napretka na ovim prostorima i neće biti dok Hrvati i Srbi ne sjednu jedan nasuprot drugoga i razriješe sve svoje teme, dileme iz prošlosti i sadašnjosti i na neki način ruku uz ruku na ovim prostorima nađu zajedničku politiku za svoju budućnost. I u to vam se neću dirati, nisam naime razumio da li vi govorite o hrvatsko-srpskim odnosima fašizam-antifašizam, nisam vas dobro razumio zato ću vam replicirati na ovo vaše o antifašizmu da se on treba razumjet izvorno onako kako je. Pa ste rekli da treba razdvojiti pristup prema povijesnim činjenicama. Antifašizam gospodine Pupovac na ovim prostorima je načinio takva zlodjela i takve zločine gore od fašista. I ako bi mi išli analogijom da oni koji su počinili nešto, pripadnici

komoru na neki način i balzamirano tamo. I da mi još nismo tamo išli vidjeti što je s tih 10, 15 tisuća ljudi. Tu je bilo i žena i djece i o kakvom vi meni tu antifašizmu govorite? Zvijezda petokraka, gospodine Pupovac profesore bila je prije antifašizma, ona je simbol komunizma

Pa nisam mislio, ja dr. Marasovića u nekom smislu i simpatiziram u njegovim vehementnim i ne naravno ponekad od stavova koje ja zastupam pa i od nekih općih vrijednosti. Ali, ja znam da sam u nekoj stanovitoj prednosti jer imam neke fotografije koje drugi nisu pripremili, ali pripremit će drugi put. Ali kad govorite o antifašizmu ovo je spomenik nad grobnicom u Donjem Čagliću, zapadna Slavonija civilima i pripadnicima tadašnjega pokreta otpora partizanskog pokreta. Ovdje piše u Madridu sa onim U grobnica od zlata tu počiva vođa svih Hrvata. Za Dom spremni. Ono U i ubij Srbina. Da je ovo jedinstven slučaj ja bih se sramio ovo pokazati, ali u vašem Splitu i u mom Zagrebu u vašoj i mojoj Dalmaciji nažalost nema petokraka. Ima ono U. Možda će vam srce biti više na mjestu zbog toga, ali mislim da ne bi trebalo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** I sada klub HDSSB-a i kolega Zoran Vinković. Izvolite. uvažena potpredsjednice. Evo ja ću vas zamoliti ako sam ja nekad slučajno ne sjetim vi me podsjetite hoću slučajno dići repliku, hoću se javiti u ime kluba, hoću li imati pojedinačnu raspravu jer očigledno ono što vrijedi za neke koji su u poziciji ne vrijedi za one koji su u opoziciji. Dakle postoji Poslovnik pa radimo po njemu. se ne razumije./ … Konačnog prijedloga Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava 2.svjeskog rata i što smo se imali i stidjeti pa smo stavili poslijeratnog razdoblja kada se zna da se to odnosi na komunističke zločine u RH. Ne želeći ulaziti u teritorijalne pretenzije ali ti komunistički zločini dešavali su se i u Srbiji i u BiH i u Makedoniji i na Kosovu koji očigledno više nikad neće biti u sastavu Republike Srbije. Ali za to nisu krivi Hrvati nego netko drugi odnosno sami Srbi i ona ideologija koja je sve ovo vrijeme vodila i do ovog krvavog rata na području bivše Jugoslavije, na kraju dovela do rata u samoj Srbiji. Zločini su se dešavali i u Vojvodini, i u Sloveniji dešavali su se i u Mađarskoj i u Rumunjskoj i u Bugarskoj itd.,itd. da ne spominjem sve zemlje onoga komunističkog bloka iako je bivša država bila van tih blokova, ali za one koji su sumnjali prije svega u stav kluba HDSSB-a za one koji proglašavaju strankom zločina ili ne znam kako čime, mi vrlo dobro znamo i ono što piše u Ustavu i kako je nastala RH. Antifašističkom borbom, s tim da antifašistička borba nije znak identičnosti sa komunističkom ideologijom jer nisu samo komunisti bili ti koji su bili antifašisti. Nastala je i na temeljima Domovinskog rata, na krvi hrvatskih građana. Meni je žao sada što odlaze pripadnici jer očigledno ne žele čuti istinu, nastala na veličanstvenoj pobjedi u i ova presuda hrvatskim generalima i njihovo oslobađanje pokazalo je da Oluja da Domovinski rat nije bio organizirani zločinački poduhvat nego je to bila borba protiv one velikosrpske, četničke agresije koja je vođena pod politikom Slobodana Miloševića i one tzv. JNA-a i to je činjenica. I zalažemo se ukoliko je bilo pojedinačnih zločina i u toj veličanstvenoj akciji neka se istraži i neka krivci budu kažnjeni. Za nas se i u Jasenovcu dogodio zločin. Zločin se dogodio i na Golom otoku. To nisu zločini hrvatskog naroda, to su zločini određenih ideologija. Zločini su se dešavali i u Staroj Gradišci, i u Lepoglavi, i u Glini, dešavali su se počevši od Bleiburga pa čitavim Križnim putem i za te zločine netko treba odgovarati. Tko pravi novu podjelu hrvatskog naroda? Domovinskim ratom tih devedesetih godina svi oni koji su željeli, a ja bih rekao i voljeli Hrvatsku im je bilo tako svejedno da li im je djed bio ustaša ili partizan da li im je bio domobran ili ne daj Bože četnik ali stavili su se i u Zbor narodne garde i u Hrvatsku vojsku jer su željeli Hrvatsku. svi oni koji nisu željeli Hrvatsku su odabrali i mjesto i vrijeme i način kako će biti protiv te Hrvatske. I to je činjenica od koje danas nitko ne može pobjeći. Mogao sam i ja donijeti ove slike. Pa ima i na spomenicima hrvatskim braniteljima pa evo i u Đakovu gdje ima dva spomenika hrvatskih branitelja. Jedan na ja mislim najljepše uređenom groblju u Hrvatskoj majka koja moli i ovdje u samom centru grada gdje je Spomenik Petra Barišića pokazuje tenkovsku prepreku u obliku križa gdje piše BBB i Torcida. Ali tu je onaj Spomenik u Borovom Selu gdje dan nakon otkrivanja napisano ovo je Srbija sa ona 4S. ma nije to Srbija to je Hrvatska, niti je Vukovar srpski niti će ikad biti. I to je to pa neka se ljuti tko hoće, ali je to tako. I vratit ću se sada na ovaj zakon jer smatram da ne bi trebalo danas danas pričati o 10.travnju ili 29.11.nego prije svega treba se okrenuti budućnosti.

Zakon koji je pred nama odnosno drugo čitanje, a podsjećam da je zakon donesen 2011.pa ja bih rekao gotovo jednoglasno općim političkim konsenzusom, ovaj zakon prije svega ima i rekao bih ukinuti i ukida ovaj Ured za istraživanje komunističkih zločina i dovodi u sumnju za nas dovodi u sumnju da će to ustvari biti i prestanak istraživanja tih zločina. Jer ne vidim nikakvu logiku da se ukida zakon koji je donesen jednoglasno, praktično jednoglasno. Ne vidim isto tako ni veliki razlog ukoliko želimo doista trajno obilježiti mjesta stradanja, prvenstveno hrvatskog naroda jer među tim žrtvama je upravo, tim neistraženim žrtvama upravo najveći dio pripadnika hrvatskog naroda. I da se ne varamo, to su žrtve komunističkih zločina, to su žrtve križnog puta. Ja bih volio konačno saznat u kojoj jami, u kojem kanalu, na kojoj njivi, u kojoj šumi je zakopan i moj djed. Prije svega, ukoliko je država na ovakav način, a danas je evo to moram reći i prekinut ću priču sa Drugim svjetskim ratom i vratiti se u sadašnjost. Ukoliko je država stvarno imala namjeru nastaviti istraživati komunističke zločine, zločine jedne ideologije tada je trebala u proračunu Republike Hrvatske i osigurati dodatna sredstva i za istraživanje, a isto tako i za trajno obilježavanje tih grobišta i samih groblja. Jer mnoga grobišta su toliko velika da su možda i veća od lokalnih općinskih groblja to govore i podaci o žrtvama komunističkih zločina. Nije kolega, netko je rekao da ne postoje spomenici žrtvama komunističkih zločina, jedan spomenik to je glava koja tone, postoji u Đakovu, postavljen 2008. dakle za vrijeme jednog demokratskog i gradonačelnika, ali isto tako i jednog demokratskog poglavarstva i HDZ nije bio tada na vlasti kolega Borić, evo za vašu informaciju. Postavljam ponovno sljedeće pitanje, ovdje imate i mišljenje Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu, dakle odbora koji je sastavljen iz gotovo svih političkih opcija ovdje u Saboru, koji je jednoglasno donio zaključak tražeći da se ovaj zakon ne ulazeći u ukidanje ureda, da se u državnom proračunu osiguraju novci jer mnoge jedinice lokalne samouprave, a najbolji najbolji primjer je za to Goli otok, koja to jedinica lokalne samouprave može osigurati sredstva u svom proračunu da bi ne samo istražila nego da bi i označila grobišta, ne da bi stavila, da me netko krivo ne razumije, Goli otok u funkciju nego ako želimo doista pijetet tim žrtvama tada onaj Goli otok ne može izgledati onako kako danas izgleda, devastirano. Dakle i postavlja se pitanje zašto je to upravo Ministarstvo branitelja, to smo postavili i u prvom čitanju. Doista ne vidimo razloge koji su vezani upravo za jednu takvu odluku. Financiranje komunalnih djelatnosti u nadležnosti je jedinica lokalne samouprave. Ja se tu slažem, međutim ovo nije komunalna djelatnost. Istraživanje zločina, komunističkih zločina nije komunalna djelatnost niti sve obaveze koje su upućene prema jedinicama lokalne samouprave iz ovog zakona nisu komunalna djelatnost. Onaj tko tvrdi da je to komunalna djelatnost očigledno ne zna što su komunalne djelatnosti. djelatnosti. Istaknuta je ovdje i u Odboru za lokalnu samoupravu, a i mi u klubu HDSSB-a je potreba propisivanje zakonom obaveze financiranja iz državnog proračuna svih postupaka očuvanja spomena na sve stradale pa tako i održavanje, možete zamislit što se može desiti. Npr. imamo Općinu Ruševo, to je na putu od Đakova prema Požegi, to je jedna mala općina koja nema vjerojatno dovoljno sredstava ni za plaću plaću načelnika niti za osnovne komunalne potrebe, a ima i jedno grobište i jedno spomen obilježje koje se svake godine i posjećuje i daje pijetet svim žrtvama svim žrtvama koje su tamo stradale. Danas je Vlada kažem najavila taj novi tsunami od 9 milijardi kuna, ne znam odakle ih izvlače, doduše bez određenog terminskog plana kada će se taj tsunami izvršiti pa ja predlažem da zaposle možda Vakulu pa da im on otprilike da taj terminski plan. Ali evo ukoliko postoje ta doista velika sredstva ja ne vidim razloga zbog čega se onda proračunom to nije definiralo ovdje. Na kraju ja apeliram bez obzira što u Poslovniku nema trećeg čitanja, ali ovaj zakon je očigledno spreman za čitanje, za treće prije svega i radi naše sadašnjosti, radi ovih 346671 nezaposlenog, radi 70000 mladih bez posla, radi 180000 žena koje se nalaze u tome. Ali prije svega radi svih onih koji su bili žrtve razno raznih ideologija koji su ubijeni mučki bez presude, a najčešće nisu bili krivi, najčešće nisu bili krivi. Za istraživanje smo zločina, za osudu zločina, ali i za pijetet svim žrtvama. Ali ne možete sve to prebacivati na teret lokalne samouprave koju ste opustošili da ju opustošit više ne možete. **Zgrebec,

Hrvatska ima posebnu štetu, tragediju, da su njeni spomenici kulture i duhovnosti u obliku katoličkih crkava u ovoj četničkoj agresiji koja se dogodila '91. godine sravnjeni sa zemljom. Pa kada bismo to stavljali u kontekst srušenih spomenika, onda ćemo dobit sasvim jednu drugačiju sliku nego što se želi prikazati nastupima pojedinih zastupnika. I mislim da treba o tome voditi brigu razgovarajući i o ovom Zakonu. Zakon ovaj nije prvenstveno se odnosio na nesreću koja nas je zadesila od '91. godine, nego na ono vrijeme nakon 1945. koje je jedan da tako kažem režim nastojao u potpunosti izbaciti iz fokusa ne samo javnosti nego i percepcije svakog pojedinog čovjeka. I mi govorimo ovdje o činjenici da želimo, a govorili su svi o tom osjećaju prema žrtvama, prema nevinim žrtvama kojih ima u svakom ratu mi želimo ovdje barem donekle ublažiti posljedice negiranja tih žrtava od 1945. godine. Taj posao je radila jedna institucija kojoj je to bio jedini zadatak što je potpuno logično. A današnja Vlada koja izmišlja neke agencije i fondove za koje nije mogla ni rastumačiti čime će se bavit, s druge strane sad nekakvim

Još jednom vas molim, odgovor na repliku dvije minute. Pratite vrijeme na ekranu. **Mlakar, Pa u biti niste vi meni ništa ni replicirali, ali evo vezano za, meni je žao što nema kolege Pupovca ovdje. On je često danas spominjao ja ću vam biti partner u tome, ja ću vam biti partner u tome, ja ću vam biti partner u tome. Nakon presude, oslobađajuće presude hrvatskim generalima ja sam vrlo dobro pročitao što je kolega Pupovac izjavio. Vrlo dobro! I tu je trebalo biti partner, priznati presudu Haškog suda, konačnu presudu. Neke presude nisu konačne kao što je to presuda hrvatskom generalu Branimiru Glavašu nisu konačne. S druge strane tu je mogao pokazat da će biti partner. Jer tom presudom je oslobođena Hrvatska. To je drugi Dan državnosti. To je drugi Dan državnosti. Jer je pokazano i dokazano da Domovinski rat nije bio organizirani zločinački poduhvat, da prvi hrvatski predsjednik nije bio vođa organiziranog zločinačkog poduhvata i svi oni koji su sudjelovali u Domovinskom ratu nisu bili sudionici organiziranog zločinačkog poduhvata. I meni je jasno da to nekog sada u ovom trenutku boli. Možda boli i oslobađanje onoga s Kosova koji je bio predsjednik Vlade. Vjerojatno boli, ali je to dokaz da ona velikosrpska ideja stvaranju Velike Srbije nikada neće se ostvariti, nikada i da ju je osudio i svijet. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Vinković je rekao ako se ne varam po prilici da je prvi korak da se posvadi vlast i oporba bilo ukidanje pokroviteljstva nad Bleiburgom. Ja bih tu malo jednu malu korekciju rekao prvi korak je bio prije desetak godina kad se ukinuo oltar domovine i kada su se promijenili ti nazivi praznika, tako da se zapravo izgubilo izgubilo ono jedinstvo i onaj osjećaj zajedništva i simbola stvaranja Hrvatske države. I umjesto ili ako hoćete upravo i ovaj zakon je dokaz kako vi danas nemate niti instituciju, niti izvore financiranja, nešto što bi trebalo biti oltar domovine. I tu se s vama potpuno suglasan da prebacivati teret na lokalnu upravu da oni to sami održavaju naprosto nije logično i ne funkcionira. Ako mi kao država, kao Hrvatski sabor nismo se u stanju dogovoriti za jedno simbolično mjesto gdje će svi strani državnici državnici koji dolaze u Hrvatsku, svi veleposlanici prilikom predaja vjerodajnica otići na Oltar Domovine da se poklone državi u koju su došli predstavljati svoju zemlju onda o čemu mi pričamo? **Vinković, Zoran (HDSSB)** Pa evo ja se mogu složiti s kolegom Tuđmanom čak i u onoj bivšoj tamnici hrvatskog naroda išli su se pokloniti navalu nepoznatom junaku, neznanom junaku pa dobro isto je to nepoznati ili neznani ali je to prije svega bio i odnos prema samoj državi i institucijama vlasti. Bez obzira kakva je ta država bila. Nažalost, mi Hrvati osim u pojedinim ili građani Hrvatske da me netko opet ne traži stanku u ime određenih klubova, mi očigledno svoje jedinstvo pokazujemo kada doista nemamo više drugog izlaza pa onda svi zajedno idemo tražiti neki novi izlaz. No, vezano za Bleiburg to nije bila podjela na poziciju i opoziciju, to je jedna nova za mene posve bespotrebna podjela ne samo ovdje u Saboru nego hrvatskog naroda. Tko će ako neće biti Hrvatski sabor pokrovitelj Bleiburške komemoracije? Jer Bleiburg je sinonim i za križni put i za sva stradanja na križnom putu. I za komunističke zločine. I ako netko želi kao što je to netko najavljivao ovdje da će se obilježiti stradanja hrvatskog naroda čitavim križnim putem pa ja tada odgovorno tvrdim da nitijedan Hrvat više ne želi prolaziti taj križni put. I vratite pokroviteljstvo nad Bleiburgom jer je to opće hrvatsko svetište i lijevih i desnih pa i onih koji su u centru. I simbol pomirbe hrvatskog naroda. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. I kolega Josip Borić, replika. Kolega Vinkoviću vi ste se u raspravi dotakli nemogućnosti provedbe ovakvih odredbi zakona koji se tiču ovlasti jedinica lokalnih samouprava nad mogućim vojnim grobljima ili grobištima. Pa ste naveli u svojoj raspravi i primjer Golog otoka. Evo još nešto o Golom otoku. To je otočić veličine 4,7 kilometara kvadratnih koji je bio dovoljan da se smjeste 4 logora tamo. '49. godine 1200 ljudi je iskrcano na to područje. Počinje borba sa neistomišljenicima tog sustava. To su bili ljudi iz vrha, to su bili partizani, to su bili ljudi koji u jednom trenutku više nisu znali što da misle koja je strana pravedna ili pravilna. I sada to je otočić koji je jedini uz sv. Grgur koji je isto kazamat iz tog vremena je u 100%-nom vlasništvu RH. Jedan od rijetkih u Jadranskom moru, jedan od rijetkih kojemu je utvrđena i granica pomorskog dobra u cjelini. Međutim, devastiran u potpunosti sa zgradama koje sablasno izgledaju, a koje i na takav način godišnje privuku i preko desetke tisuća posjetitelja. Nudila je lokalna samouprava da se napravi spomen područje, da se pusti na upravljanje lokalnoj samoupravi kroz Audio-agenciju jer ona je vlasnik tih zgrada da se nešto to valorizira u turističkom dijelu. Nikad ništa i imamo situaciju da ćemo moguće, a ja tvrdim da teško po ovakvim odredbama zakona da će se uopće provesti ikakve istražne radnje da se tamo utvrdi da tamo ima da tamo ima i ljudi koji su zakopani za koje nitko ne zna. Da ćemo uopće u sljedeća dva do tri desetljeća mi taj otok staviti u bilo kakvu funkciju, a kamoli stvoriti područje gdje se možemo nakloniti. Nažalost danas je to samo jedna ploča koja kaže da je tu bio kazamat koja je postavljena prošle godine, međutim nitko se ne želi čak ni 23.08. pokloniti svim tim ljudima. Odgovor na repliku, Zoran Vinković. partizani da tako kažem, poslije se Goli otok punio i sa drugim političkim neistomišljenicima i na svu sreću da se ja još nisam tada rodio jer bih sasvim sigurno završio tamo. A vjerojatno danas ne bi ovdje ni bio. S druge strane ja sam htio onaj svoj govor početi jednom provokacijom i reći jednostavno za kuću spremni. I onda bih volio vidjeti što bi se dešavalo ovdje u ovom Saboru. Doista bih volio vidjeti. Ali mislim da osnova i osnovni problem ovoga zakona je prije svega što je ovo prestanak istraživanja tih komunističkih zločina. Kad kažem komunističkih tu ne mislim isključivo na Hrvate, tu mislim na sve one koji su stradali od tih zločina. I to su zločini jedne ideologije koja je na svu sreću, a ja se bar nadam zamrla. Evo ispričat ću za kraj jednu anegdotu koja je vezana za vaš otok, Goli otok. Naime, imali smo jednog radnika ovako koji je imao svog konja i koji je vozio ugljen. I u jednom trenutku je on opsovao Staljina i završio je 3, 4 dana to je bilo '48.godine, to je anegdota i završio je tamo u stanici policije. stanici policije. I oni su ga ubijedili da je Staljin dobar dečko itd. vratio se iz stanice nakon jedno 7 dana otišao u gostionu, napio se i počeo vikati živio Staljin, poslije toga živo završio je na Golom otoku 6 godina. Kada se vratio s Golog otoka, završavam, tog svog konja, on je pokojni, pokoj mu duši, tog svog konja je nazvao Staljin. I tako je Staljin u Đakovu vozio ugljen. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi u pojedinačnoj raspravi je kolega Boris Blažeković. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospođo zamjenice ministra. U posljednjih 20 godina u cijelom zapadnom svijetu došlo je do narušavanja ravnoteže između politike i ekonomije u sva tri važna područja o analizi o društvenoj akciji te u izgradnji institucija. To je posljedično dovelo do marginalizacije društva te nemogućnosti punog razumijevanja onog što se događa u i sa društvom. … logike bila je posebno pogubna za nove liberalne demokracije koje tek grade civilna društva. Zbog distorzije vrijednosti do koje je ova neravnoteža dovela nastao je društveni aktivizam usmjeren na opće dobro i vrijednosti kao što su solidarnost, jednakopravnost, pravednost, zaštita manjina i naročito demokracija. Mobilizacija društva postojala mogućem samo na neprijateljskoj sebičnosti, dominacija ekonomije posebno na demokracijama rezultiraju korumpiranom politikom pojavom mafije i najprimitivnijem političkim populizmom. Pobuna i demonstracija u većini država zapadne demokracije pa tako i u Hrvatskoj protiv banaka, krupnog kapitala, neoliberalne ekonomije de facto su zahtjev za povratkom politike. Ti su prosvjedi najčešće bez vidljivih lidera i bez konkretnih zahtjeva čije ispunjavanje se moglo provjeriti. njihova poruka je zahtjev za parcitipativnošću zaključivanjem društva o odlučivanjem o vlastitoj sudbini na različitim razinama. To je zahtjev za povratkom pozitivnih vrijednosti na kojima se temelji demokratska politička kultura solidarnosti univerzalnih ljudskih prava, sloboda, građanske jednakosti, tolerancije, pravednosti kao praktične kategorije u funkcioniranju državnih institucija. Zato smatram da je jedan od prioriteta u nadolazećem razdoblju upravo afirmacija tih vrijednosti i jačanje na njima utemeljene političke kulture participacije u društvu. Kao podloga jačanja … kulture poseban značaj imaju dva procesa. Nužnost završavanja izgradnje institucije države i uključivanje građana u teme kojih direktno … i zanimaju. Jedna od tema koja opterećuje jedan dio građana i određene političke elite u Hrvatskoj je i odnos prema prošlosti i to specifičnog razdoblja 2.svjetskog rata i poraća. Uvjerenja sam da 2.svjetski rat na području bivše Jugoslavije treba prepustiti povjesničarima da ga i dalje proučavaju i da terminiraju. No to ne znači da ne treba rješavati posljedice toga rata, a to su svakako i vojna groblja žrtava 2.svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. 2.svjetski rat kao najveći i najbrutalniji ratni sukob u povijesti čovječanstva ostavio nam je u nasljeđe između ostalog i brigu za sve žrtve tog rada u Hrvatskoj i žive ali i mrtve. Predmetnim zakonom RH preuzima istraživanje i uređivanje grobova žrtava poslijeratnog razdoblja i vođenja evidencije o pronađenim mjestima i broju žrtava u njima te postupanje s pronađenim posmrtnim ostacima žrtava 2.svjetskog rata i žrtava poslijeratnog razdoblja njihovog dostojnog zbrinjavanja te dostojnog trajnog održavanja vojnih grobalja, grobalja žrtava 2.svjetkog rata i žrtava poslijeratnog razdoblja. Zakon se temelji i na ženevskim konvencijama i Rezoluciji parlamentarne skupštine Vijeća Europe o međunarodnoj osudi zločina totalitarnih komunističkih režima te sukladan Rezoluciji EU parlamenta europske savjesti i totalitarizmu te na stajalištu RH da vojne da vojne i civilne žrtve koje su zbog ratnog djelovanja u 2.svjetskom ratu i zbog djelovanja u poslijeratnom razdoblju izgubile život imaju pravo na dostojno vječno počivalište. Zakon u cijelosti osigurava adekvatno postupanje u pronalaženju i zbrinjavanju posmrtnih ostataka. Za provođenje zakona zadužuje se Ministarstvo branitelja, za održavanje groblja logično zadužene su jedinice lokalne samouprave. Zaštita hrvatskih vojnih groblja u inozemstvu provodi se u suradnji ugovorima, sporazumima s državama u kojima se ta groblja nalaze. Ratovi su uvijek nesretna rješenja rješavanja sporova i uvijek ostavljaju tragične posljedice među kojima su najteže ljuske žrtve. Svaki rat ma kakao mali bio uvijek na površinu izbaci razne taloge društva, a posljedice su uvijek ne očekivane, dugoročne i uvijek višeznačajne. Vojni sukobi ubijaju pojedince, razaraju obitelji, uništavaju gospodarstva, urušavaju društvo. U međunarodnom pravu opravdan je isključivo obrambeni rad. Nakon ratova konsolidacije države i društva je skupa i bolna za sve građane. Posljedice ratova trpe brojne generacije nakon završetka tih ratova. Jedna od obaveza koje ratovi ostavljaju iza sebe je dostojno pokapanje svih žrtava. To nas čini civiliziranim i empatijskim društvom. Samo obilježja, komemoracije, sjećanje podsjećaju nas na svu težinu i tragičnost ratovanja, opominju i sve buduće generacije koliko su ratovi pogubni za brojne nevine ljude. Hrvatska je nažalost država koja ima živa sjećanja na nedavni Domovinski rat i na 2.svjetski rat te na tragične žrtve poraća. Na nama suvremenicima je da u što kraćem roku i na što dostojni način saniramo sve štete iz … ratova. Premetni prijedlog zakona o istraživanju, uređenju vojnih grobalja i žrtava 2.svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja je dobar zakon i cjelovito rješava naš ljudski dug spram žrtava tog razdoblja. Hvala lijepa. Sljedeći u raspravi kolega Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjednice. Evo ja ću pokušati u svojoj raspravi objasniti kako smo uopće došli do ovog drugog čitanja a i neke razloge ponoviti zbog čega sam protiv ovakvog prijedloga zakona. Uvažena zamjenica nas lijepo sluša cijeli dan i vjerojatno će ovo završiti obraćanjem na kraju svima ćemo se zahvaliti. Sutra ćemo to izglasati i postavlja se pitanje uopće smisla svega ovoga. Ali priča o uredu i … istog ureda krenula je puno prije nego što je prijedlog prvog zakona koji je došao u Sabor uopće došao u Sabor. Tada se počelo pričati o nepotrebnosti toga, o rastrošnosti takvog ureda koji troši nemilo nekakve novce itd. Pa i sam ministar u zadnjoj raspravi je ponovio ovdje nekoliko svojih riječi zašto on smatra da taj ured treba ukinuti pa je između ostalog rekao da je taj ured i tako već u Ministarstvu branitelja što je netočno. Njemu u Ministarstvu branitelja kao i neka druga ministarstva pružaju potporu u radu temeljem zakona. Recimo financijsko knjigovodstvo itd. što ured ne može sam odraditi. Pa su onda rekli da je kupljen nekakav džip, a kako je to nepopularno kupiti danas nekakav auto bez nekakvih karakteristika onda je i to bio razlog zašto treba ukinuti taj ured. Pa je rečeno da im se treba isplatit, da im se već isplatilo nekoliko stotina tisuća kuna iako zakon jasno kaže da ti članovi upravnog vijeća imaju pravo na mjesečnu naknadu 2000 kuna kao i svi ostali članovi drugih nadzornih odbora i upravnih vijeća. Znači oni su već na neki način nezasluženo dobili neke novce. Pa je onda rečeno da taj ured nema nikakvih rezultata. Ja sam ih danas nabrojio i ponovit ću ih ponovo, samo ono najvažnije, a to su ekshumacija tri lokaliteta, Krivić brijeg, Obernjak i Harmica kraj Zaprešića, ukupno 86 tijela od kojih svih 86 vezanih žicom. Pa se to kažem dalje nastavilo da taj ured i ništa i ne radi je da prikuplja već postojeće podatke MUP-a što nije istina jer neki MUP-ovi podaci pa i istraživanja koja su temeljem njih rađena su pokazali da na nekoliko mjesta uopće nema grobišta. Pa se to kažem nastavilo ne bi li se već na prvom prijedlogu zakona objasnilo zašto taj ured treba ukinuti. A onda dolazi prijedlog zakona koji već u samom nazivu apsolutno miče u stranu bit i proširuje nekakve nadležnosti na nešto drugo što uopće nije bio temelj osnivanja tog ureda. Pa mi Prijedlog zakona o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog Svjetskog rata mijenjamo Prijedlogom zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Sasvim nešto drugo od temeljne intencije …, složit ćemo se da je tako. Sasvim nešto drugo. A taj zakon jednoglasno donesen ovdje uz konsenzus onako kako to predviđaju rezolucije, konvencije i mi sada u vrijeme adventa, danas je sv. Nikola, čestitam svim Nikolama ovdje u Saboru imendan, mi se bavimo ideološkim temama. Nedavno registar branitelja, danas vojna groblja, ne znam šta ćemo još do samog Božića. I onda ispada da to oporba nameće kako smo danas čuli, mi smo ti koji smo to valjda htjeli, a eto vlast samo čini neke racionalne radnje. Mi smo već vidjeli kako to izgleda, kažem imali smo Komisiju za ratne i poratne žrtve, ona je otkrila čuvenu masovnu grobnicu na Macelju sa preko 1100 žrtava. Krenuli su se osnivati tj. našlo se i nekoliko drugih, međutim 2002. to je premješteno tada zamislite u Ministarstvo znanosti i nakon toga ništa. Već sam rekao da je ovaj zakon protivan europskim rezolucijama i deklaraciji samog Doma ovog Hrvatskog sabora koji je isti donio jer one govore samo o žrtvama komunističkog terora ili zločina. Žrtve Drugog svjetskog rata već su riješene, a čuli smo to, a to i piše u prijedlogu zakona, kroz druge zakone iz '90.-tih godina. Ovo ukidanje ureda je izričita protivnost stavovima Europskog parlamenta koji izričito traži da tijelo koje istražuje komunističke zločine ne može biti sastavni dio političkih institucija i danas sam već nabrojio zbog čega je to manjkavost. Nećemo dobiti novce koje možemo dobiti, a koji su nam potrebni s obzirom na broj ovakvih grobišta o kojima se govori, ne možemo aktivirati civilno društvo kroz političko tijelo osnivanjem udruga i brojnih volontera koji bi stali na dispoziciju da pomažu u takvom procesu. Ne možemo uspostaviti suradnju sa međunarodnim institucijama jer one to ne priznaju kao nešto što je legitimno, surađivati na takvim pitanjima sa političkim institucijama. Međutim kažem sve je to nekako nevažno jer kaže se nekoliko riječi, sve je to super, sve će to biti dobro i onda će neka lokalna samouprava dobiti određene zadatke, država je osigurala 2 milijuna kuna i pitanje istine o kojoj je danas dosta govoreno ovdje, pitanje poratnih zločina, sve će se riješiti na jedan lijep način. Ja u tu priču ne vjerujem jer dosadašnja iskustva su pokazala da to jednostavno nije tako. Ako mi za isto novaca proširimo nadležnost na još 5 godina, na još desetke ili stotine područja gdje ćemo moguće pronaći neke druge žrtve koje nisu bile obuhvaćene ovim dosadašnjim prijedlogom zakona ali onda je moguće bilo napraviti novi prijedlog koji bi se odnosio samo na taj dio. Što miješati sada dva zakona ili jedan pa sve to proširivati da bi jednostavno poništile one osnove koje je dao prvi ili prethodni. Što ćemo sa ljudima i na koji način će se ti ljudi obraćati tom službeniku u Ministarstvu branitelja, pa imaju li oni uopće u njega povjerenja. Oni koji su mogući svjedoci, koji su još živi pa na koji način da mu se obrate. Pa oni u te institucije uopće nemaju povjerenje. On ne zna gdje će završit njegov iskaz, on ne zna kome da kaže. Ako možda i kaže ima volje to će se stavit u nekakvu ladicu, čekat će neka druga vremena i priča će završiti. Ja bih volio da me netko uvjeri da to nije tako. Međutim, iskustva do sada pokazuju da po tom pitanju se, da je to po tom pitanju nemoguće raditi iz političkih tijela ili službenih tijela Jer što smo mi specifični po tome u odnosu na neke druge zemlje Europske unije. One takva tijela unutar svojih političkih struktura nemaju. Ali sada dolazi jedna Hrvatska koja želi biti dio tog svijeta i ona kaže mi ćemo to riješiti kroz naše političke institucije, mi ćemo biti neovisni kroz naše političke institucije. Mislim da, kažem na kraju postavlja se pitanje uopće smisla govoriti o svemu ovome na ovakav način kad vlast ne želi slušati, a u obrazloženju je između dva čitanja u dva mjeseca uspjela prihvatiti samo jednu odredbu da će se podnijeti izvješće Saboru, a sve one druge argumentirane koje su išle u korist opstanka ovakvog ureda kojeg sada još uvijek imamo danas. U ponedjeljak valjda više nećemo, jednostavno prečuje i ne želi slušati koliko god argumentirane bile. Koji je uopće onda kažem smisao svega ovoga kada vlast sve zna, a mi ovdje kao narodni zastupnici ne znamo ili ne možemo apsolutno doprinijeti da ta vlast bolje funkcionira, da ta vlast kažem posluša i ljude i svoj narod, a te žrtve i ta istina o kojoj svi danas govorimo upravo su dio tog naroda. Hvala. Hvala lijepa. Na redu je kolega Zvonko Milas, izvolite. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala lijepa gospođo dopredsjednice, gospođo zamjenice, kolegice i kolege. Pa prije nego kažem nešto o zakonu o kojem je Hvala vam se slaže u činjenici da svaka osoba, dakle svaka žrtva ima pravo na dostojno počivalište. To je dakle elementarna, stvar elementarne humanosti, ne znam civilizacije, svega onoga, ljudskosti ukratko. slušajući ovu raspravu o zakonu ne možemo, ja se ne mogu otet dojmu da ovo nije prvi zakon. Dakle, to je u stvari činjenica koji prolazi na način kako prolazi. Govorim dakle o zakonu koji je trenutno na snazi. Zakon koji je kao i neki drugi donesen konsenzusom, da bi nedugo nakon toga voljom, dakle snagom ruku, odnosno snagom većine bio izmijenjen ili čak čak promijenjen do kraja. Ne znam zbog čega se to događa i što nas u trenutku konsenzusa vodi, odnosno čime smo se tad rukovodili, što nam je danas, u čemu smo pametniji, odnosno što je taj ured loše učinio, odnosno što nije da mu jednostavno nismo dali priliku da zaživi i da pokaže da li što to vrijedi, da li njegovo osnivanje, odnosno njegova zadaća, svrha ima razlog postojanja ili ne. Ovdje smo čuli, evo malo prije u izlaganju kolege Borića. On je nabrojao taksativno što je ured napravio, na koji način, pa možda ima smisla. Međutim, ono što sam govorio ponovo ću reć' očito da mi ne možemo doslovno ni u čemu bez politike. Već kad sam u uvodu rekao da svaka žrtva mora imati, dakle pravo na dostojno počivalište čim kažem riječ žrtva mislim da samim tim moramo zaboraviti na bilo kakvu politiku. Ja neću reć' politiziranje, neću bit grub dakle ali na bilo kakav utjecaj politike u rješavanje ovog pitanja. Ali jednostavno čovjek se ne može otet dojmu da ovakvom promjenom, ovakvom izmjenom zakona želimo nešto ili stavit u stranu ili ne zna usporiti ili nešto treće. Jer kada o zakonu ovakvog tipa polemiziramo na način, odnosno raspravljamo ne znam od toga da pričamo o srušenim spomenicima NOB-a, ne znam do toga da govorimo o još uvijek svježim rušenjima svih svetinja. govorim o Domovinskom ratu, pa mislim da onda stvarno treba dobro razmislit prije nego taj zakon u ovakvom obliku i u ovakvoj formi bude izglasan. Moram bit iskren da, vele u zakonu se ne mijenja ništa. Ured je već u ministarstvu. To apsolutno ne stoji tim više, ponavljam zašto ured kao takav koji je pokazao čime će se baviti, koji je neke stvari odradio, detektirao, fizički stvarno učinio zašto jednostavno ne damo priliku, zašto guramo neke stvari koje se zovu sumnje u cijelu tu priču i bit ću do kraja …/Govornik se ne razumije./… zašto opet dijelimo jedni druge na dvije strane. Ne znam, zašto time dijelimo i sve one koje predstavljamo. Mislim da ta priča nikud ne vodi. Ja neću reć' da je to cilj, ali definitivno ovakav zakon ovako donesen doista neće ništa polučiti. Neće donijeti. Mi danas imamo nadam se još uvijek žive oni koji već 70 godina čekaju da im se dogodi to ne znam Dan mrtvih ili bilo koji drugi dan da mogu zapalit svijetu za koje nemaju pojma, ne znaju gdje se nalaze već 70 godina. Da nam je to intencija i da svi tako pričamo, ali da svi tako želimo ja mislim da bi zakon, pravilnik, uredba, bog, otac, bilo što već bio donesen i da bi po njemu postupali svi oni koji budu nadležni za to bez ovoga što nam se danas događa. Satima i satima pričamo uvlačimo politiku u to, čak i ideologiju. Polemiziramo o onome što ove ljude, kažem koji će imat nekakvu korist, zadovoljstvo, satisfakciju ovim što taj zakon treba donijet, što njih uopće ne interesira. Vjerojatno se pitaju čemu ovaka cjelodnevna predstava danas. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa kolega. Na redu je kolega Josip Đakić. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa evo ovaj Konačni prijedlog Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja iz 2. svjetskog rata i poraća kao i žrtava sigurno je bespotreban jer takav zakon postoji. U njemu se mijenja samo ono bitno da se zahtjev za premještanje posmrtnih ostataka ide na teret onoga koji zatraži premještanje. Da ovaj zakon nije ispolitizirana stavka u ovoj raspravi sigurno ne bi ni bio tako brzo na raspravi, da on ima intenciju stvarnoga otkrivanja, obilježavanja i održavanja možemo prepoznati i po raspravama vladajuće koalicije da nisu zainteresirani uopće za ovaj zakon. Vjerojatno tako nisu zainteresirani ni za otkrivanje i obilježavanje onoga što je Europa osvojila, što je Europa svojim rezolucijama donijela, što smo i mi kao Hrvatski parlament u deklaraciji jasno rekli o osudi svih totalitarnih režima pa tako i komunističkog režima. Da ne postoji politizacija sigurno se ne bi ukidao ured. Ured bi ostao, predsjednik Upravnog odbora ili Nadzornog odbora tog ureda i ovako je podnio ostavku u liku gospodina Hebranga s obzirom da se o njemu govori kao političkoj osobi. Da, ja ću reći političkoj osobi ali i kompetentnoj osobi koja traži svog oca koji je također pogubljen zbog komunističkog režima i ideologije i protivljenju takvoj ideologiji. Znači, on je najkompetentniji bio koji bi i dalje tražio, tragao i radio na razotkrivanju svih zločina, a naročito i onoga koji je počinjen i prema njegovom ocu. Nije bilo razloga za ukidanje ureda iako prihvaćanjem da se izvješće dostavlja Hrvatskom saboru ćemo moći kontrolirati, ali godina dana je veliki odmak jer da nije tako u ovom bi bilo isprezentirano i ono što je učinjeno dosada po uredu. Reklo bi se da su otkrivena 3 grobišta, reklo bi se o broju žrtava, reklo bi se koliko je novaca utrošeno, reklo bi se koliko je nedostajalo i koliko bi trebalo još kako bi to bilo odrađeno onako kako treba. Toga nema u ovom prijedlogu ni u preambuli ovog zakona. Ima sve o tome, da su bar u općim odredbama spomenuti ured i koliko je postignuće njegovo u protekloj godini i pol, ja ja bih rekao ajde možda i je. Ali dok stvarno ima kao što je kolega jedan zamijetio tema koje bi trebale biti na raspravi, koje bi trebale spašavati ovo sve što je u potonuću od radnih mjesta do industrijske proizvodnje, do BDP-a, do gospodarskog oporavka, napretka mi se bavimo s ovim i ne znam zbog čega trošimo vrijeme. Ja sam mislio čak i odustati od rasprave, ali ne dam za pravo nikome onome koji želi nešto staviti u kontekst gdje mu nije mjesto. Ja smatram da apsolutno mjesto ovom zakonu, ovom uredu koji prelazi u Ministarstvo branitelja tamo nije mjesto. Postoje sigurno najbolji primjeri da samo u dvije zemlje EU je takva praksa, u Italiji i Sloveniji. Slovenija kao postkomunistička i Italija koja ima svoj komesarijat za to. Slovenija koja nije učinila ništa dosada da bi u zajedništvu osim ugovora koji je potpisan i nije realiziran da se Huda jama obilježi, da se te kosti pobroje i da se da istinit prikaz stanja koliko je ljudi zabetonirano u jami živih ili ustrijeljenih možda, ja ne znam. Europska praksa je sasvim drukčija od ovoga što mi radimo. I u niz navrata stalno prkosimo Europi kao i direktivama, kao i dopunskim protokolima i svemu onome što je napravljeno već mi izmišljamo i ne mogu se pomiriti s time da to radimo u interesu dostojanstva i pijeteta prema tim žrtvama, da to radimo u interesu istine i pravednosti. Ja bih prije zaključio da to radimo kako bi bila ta istina onakva kakva je bila dosada. A to ću ustvrditi sa činjenicom da nitko dosada nije odgovarao za komunističke zločine. Nijedan živući pa čak ni oni kao što sam naglasio koji su se hvalili i Fumić i Rade Bulat u Večernjem listu su jasno iskazali 2002. godine da pobili smo bandu i nemamo kome odgovarati. Iako ovaj zakon ne govori o odgovornosti to su stvari koje podsjećaju na tu istinu koja je u nama, sa nama, koja živi i koja nikada neće biti cilj do pravednosti ukoliko je ne obznanimo. Istina i samo istina mogu biti put ka oprostu, ka pijetetu, ka stvarnosti. Svaka nevina žrtva koja je stradala i u ratu i poslije rata koje je netko se drznuo osuditi bez suda mora biti … bar sa onim dostupnim počiniteljima da odgovaraju za svoja djela, bez obzir koliko to bilo danas nekomu krivo ili pravo. Kada govorimo i vidjeli smo danas i slika i prikaza spomenika antifašističkoj borbi koji su porušeni, minirani ili stradali, da trebaju se obnoviti i oni. Ali jednako tako gradimo i nove spomenike nekim ustancima dok na istim mjestima postoje oni koji nemaju spomenike, oni koji su nedužni kao hodočasnici stradali i nisu obilježeni do dana današnjeg. Samo zato što su bili Hrvati i katolici što su išli na hodočašće zadesila ih je sudbina koja nije do danas rasvijetljena i koja nije obilježena. Njihove žrtve zajedno sa svećenicima također traže dostojanstvo pijetet ali i istinu. Samo istina može doći do pomirenja do oprosta do istinskog življenja na ovim prostorima koje ima za sada jednu istinu, partizanska i komunistička pravednost dok stvarne hrvatske demokratske pravednosti još uvijek ne postoji. I ta pravednost ni sa ovim zakonom neće biti potaknuta niti poboljšana. Ja ću se ispričati svima onima koji su predlagači i Vladi i ministru ukoliko se išta učini bolje u narednom razdoblju za jednu godinu kada će izvješće doći u ovaj Parlament. No smatram s obzirom na sredstva koja su osigurana da se nikakvi bitni pomaci neće učiniti. Stavit će se kao i prije kao i 2002.godine kada je vlada Ivice Račana raspustila komisiju i kada se u daljnjem slijedu nije ništa događalo i radilo. Povijest se ponovno ponavlja u interesu nekog ili nečega. Bojim se reći ali liči mi na ponavljanje ideoloških stremljenja k skrivanju stvarnosti i bježanju od istine. Volio bih da nije tako, volio bih da je drukčije i volio bih da se sukobimo sa pravom istinom. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Evo očito se materijal zamorio nema više ni replika na rasprave pa evo da i ja kažem svoju riječ kao zadnji govornik po ovoj temi. Rezolucija EU parlamenta o totalitarizmu iz 2009.godine izrijekom kaže "da se službena politička tumačenja povijesnih činjenica ne bi trebala nametati putem većinskih odluka parlamenta jer parlament ne može donositi zakone o prošlosti". Nažalost ovim zakonskim prijedlogom istraživanje i pronalaženje grobišta te obilježavanje grobišta s posmrtnim ostacima komunizma, izravno se smješta u politiku u samu srž politike u Ministarstvo branitelja što je jasno u ustroju izvršne vlasti. jasno je će ova parlamentarna većina suprotno rezoluciji EU parlamenta ovaj zakon sutra izglasati. Jesmo li europljani pogotovo vi sa ove strane ili jeste li europljani, a idete i hrlite u Europu? Jasno da će to izazvati ovakva odluka će izazvati vjerojatno reakcije i u EU parlamentu i EU komisiji. Ja vas ne plašim s tim ali jasno da će ova stvar odjeknuti i šire negoli samo kod PUpovca ne znam ni ja koga. Što se danas zapravo ovdje Događa se ono ali malo umotanije što se već dogodilo 2002.godine kada je tzv. Komisija za utvrđivanje žrtava premještena znate gdje? U Ministarstvo znanosti. Ovaj puta nije komisija nego je hrvatski naziv povjerenstvo što je otprilike isto značenje riječi, sinonim, se premješta u Ministarstvo branitelja. Ja ne želim govoriti o kadrovskim rješenjima unutar ureda koji sada postoji i koji se ukida. Može biti bilo tko ali tko je kvalificiran rekao bih za mjesto na radno mjesto u Uredu za istraživanje, otkrivanje, obilježavanja grobišta vojnih groblja, groblja žrtava rada bez ikakvog ideološkog predznaka. No, eto dakle kada sam već spomenuo groblja onda sam u bojazni da će novi zakon se zapravo neće ni baviti istraživanjem žrtava komunizma nego će se kaže baviti istraživanjem svih žrtava 2.svjetskog rata. Neka se bavi ali jesmo li svjesni da je u 60 godina komunizma u RH a u okviru bivše države Jugoslavije da su grobišta i žrtve fašističkog terora uglavnom temeljito istražena. Bilo je dovoljno godina i sredstava da se o žrtvama fašističkog terora dovoljno istraži i mi ih imamo. Imamo ta groblja, imamo i spomenik koji je pokazivao Pupovac. Pojedinci, vandali, ja ne znam tko, pa na kraju krajeva neka podnese kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja tko je to učinio. To nije pisalo 4 milijuna Hrvata jednom rukom, to je netko napisao jednom rukom, dakle pojedinac, ako je devastirao spomenik. Isto kao što u Borovu selu na spomeniku našim policajcima ima SSSS itd. To Pupovac ne pokazuje fotografiju, a mogao je, mogao je i 18.prošlog mjeseca biti u Vukovaru zajedno s nama u koloni sjećanja. Nije, ne pada mu na pamet. Kaže da su mu u Škabrnji rekli nemoj doći ali to je bilo 2004., danas je 2012. Nisam imao priliku mu reći. A to što se netko vrijeđa na to što ja ne mogu pokazati fotografije spomenika ubijenim u Boričevcima jer ga nema, pa ima bilo kakav spomenik onima koje je pokazivao na fotografijama gospodin Pupovac, ali spomenika onima u Boričevcu nema. U Gvozdanjskom herojskom mjestu hrvatske povijesti o kojem malo znamo, ni to nismo obilježili da je Ferhat paša 1578. godine zatekao 300 hrvatskih vojnika smrznutih, a nisu predali grad Gvozdanjsko. Smrznutih jer je bila zima, a nisu htjeli otvorit kapiju i predati se iako su imali odlične uvjete da se predaju. O tome ne znamo, mi Hrvati zaboravljamo svoju povijest. I onda ova grobišta i stratišta hrvatskoga naroda se moraju obilježiti i nema nitko pravo ovdje da nam drži lekcije o tome da ne obilježimo svoja grobišta, bar oni mrtvi to zaslužuju, a … pravo da sude protivno tome. A koliko ih samo ima, tri je samo ovaj ured za ovih godinu i pol dana, pa da radi … sto godina ima posla, nažalost. Nažalost kažem. I o tome se nekada govorilo. Imamo našu djecu koja rastu. Ako ne poznaju svoju povijest teško će gradit svoju budućnost i teško će raspoznati budućnost svoga naroda i svoje države. Ako ne posjećuju putem ekskurzija mjesto hrvatskih ratišta, stratišta i pobjeda teško ćemo ih naučiti što je to Hrvatska država i koje mjesto zauzima ovdje u ovom dijelu Europe i u svijetu. I zato čemu zabranjivati to, kojoj to političkoj opciji ne odgovara da se u nazivu ovoga zakona kaže i žrtve komunizma. Tko je to stradao nakon '45.godine, a da onaj tko ga je priveo ili ubio nije imao zvijezdu petokraku na kapi. Kakvu je imao oznaku na kapi nakon '45.godine, kakvu oznaku je imao. Ovdje je gospodina Pupovac govori o petokraki. Pa ljudi moji mi kao da smo ovdje zaboravili na sve i onda govorimo da, i ja sam hvala Bogu, zaistinu, točno je. Ali mrtvi, kako sam rekao, mrtvi živima oči otvaraju, a ako ne znamo koji su nam mrtvi kako će nam se otvoriti oči. Pa mi naše mrtve zaboravljamo, mi šutimo o njim, nismo smjeli govoriti 60 godina, ali izgleda da i ovih 20 godina moramo šutiti o njima. Pa dokle će se šutjeti, dok svi ne poumru oni koji su svjedoci martirija hrvatskog naroda. I raspravljamo ovdje, neću reći pomirba, hvala Bogu, pomirba je ono što je cilj svih nas ovdje, volio bih da neki drugi ne mole Boga kad kiša pada u Kragujevcu, a ne pada ovdje. Nek mole Boga da kiša pada ovdje i mi i oni, to bi bila prava stvar, to je pomirba. Ali dopustimo da, ja znam gdje je grob i moga djeda i moga strica ako uopće ima groba je bačen u Neretvu kažu, ubijen u Mostaru i bačen u Neretvu '45.godine, sa 20 godina, dijete. Govorimo o razlici mojih godina i njegovih. Zbog toga ovaj ovakav zakon koji skrivećki pomalo, potiho, vrlo mudro želi odgoditi ovo o čemu sam govorio, o pisanju hrvatske povijesti, ne promjeni hrvatske povijesti nego pisanju hrvatskih patnji hrvatskoga naroda i stradanjima hrvatskoga naroda, obilježavanju groblja naših koje uopće pronađemo, ne možemo prihvatiti. Ne možete se tako odnosit prema hrvatskoj povijesti i prema hrvatskim ljudima, kao što se odnosimo i prema tome što je mjesto, selo Gvozdanjski koje danas više ne postoji na povijesnoj karti, ima samo dvije bake koje žive u jednoj kući, a u kojoj je Nikola Ožegović kapetan hrvatski obranio tako što nije htio predati Gvozdanjsko Turcima i to nitko ne zna, … cijela posada vojna smrzla. I Ferhat paša je odao počast tim i rekao sahranite ih po katoličkim običajima. A mi kao Hrvati našim građanima, našim ljudima ne damo mira ni u grobovima. Pa dajte već jedanput da im napišemo imena. Ne trebaju bit oznake, nikakva oznaka ne treba bit ideološka, ali napišimo imena, napravimo spomenik, obilježimo to mjesto gdje su oni stradali. Hvala lijepa. Završno u ime predlagatelja zamjenica ministra branitelja gospođa Vesna Poštovana gospođo potpredsjednice, uvaženi zastupnici i zastupnice. Konačnim prijedlogom zakona o istraživanju i uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja u cijelosti je zadržano i dodatno unaprijeđeno istraživanje, uređenje i održavanje groblja i grobova žrtava poslijeratnog razdoblja obuhvaćeno zakonom iz 2011. godine. Nije naime ukinut niti jedan članak zakona koji se odnosi na žrtve poslijeratnog razdoblja. Zakon je razrađen, unaprijeđen kako bi se u cijelosti osigurala njegova provedba. Izmjene su doživjeli samo oni dijelovi zakona koji se odnosi na ured osnovan tim zakonom i na tijela ureda. Napominjem da je zakonom iz 2011. godine u članku 6. navedeno da se izvršenje obveza pronalaženja, uređenja, obilježavanja grobova komunističkih žrtava, te vođenje očevidnika pronalaženja lokaliteta grobova i broja žrtava preuzima Vlada RH, a obveze trajnog održavanja grobova preuzimaju županije i grad Zagreb. Potrebno je također naglasiti kako se ovim prijedlogom zakona predviđa osnivanje povjerenstva umjesto postojećeg Upravnog vijeća kao savjetodavnog Vlade RH čiji je rad javan. Sudjelovanje u povjerenstvu uz predstavnike nadležnih državnih tijela predviđeno za ustanove, organizacije, vjerske institucije i druge koji se bave pitanjima iz ovog zakona. Napominjem da je ministar branitelja na tribini koja je održana u svezi rasprave ovog zakona pozvao sve članove upravnog vijeća da sudjeluju u radu povjerenstva. Posebno ističemo da je i danas istraživanje zločina, pa tako i komunističkih zločina u nadležnosti pravosudnih tijela RH a ne Ureda za pronalaženje, obilježavanje i održavanje grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata, pa su stoga neosnovane sumnje dijela javnosti da se ovim Zakonom želi spriječiti istraživanje komunističkih zločina. Jedino što želimo postići ovim zakonom je da Republika Hrvatska kao uređena demokratska preuzme na sustavan i transparentan način izvršenje obveze, istraživanje, uređenje grobova žrtva poslijeratnog razdoblja i vođenje evidencija o pronalaženju mjesta i broj žrtava u njima, te postupanje s pronađenim posmrtnim ostacima žrtava Drugog svjetskog rata i žrtava poslijeratnog razdoblja i njihovog dostojnog zbrinjavanja, te dostojnog trajnog održavanja vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i žrtava poslijeratnog razdoblja sukladno odredbama ovog zakona. Smatramo da povjeravanje nadležnosti za provođenje ovog zakona Središnjem tijelu državne uprave nadležnom za branitelje predstavlja najracionalnije rješenje s aspekta radnih procesa, ljudskih i financijskih resursa. Od 2003. godine Uprava za zatočene i nestale koja je u sastavu Ministarstva branitelja je pokazala da zna i da može, ove ove povjerene zadaće učiniti i u tom smislu vidimo i zbrinjavanje maceljskih žrtava i drugih ekshumacija posmrtnih ostataka. Prenošenje nadležnosti za trajno održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja na jedinice lokalne samouprave i grad Zagreb osiguravamo trajnu skrb o tim grobljima budući da su groblja komunalni objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave odnosno grada Zagreba na čijem području se nalaze prema važećem Zakonu o grobljima. I sada je Zakonom o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih …/Govornica se ne razumije./… pripadnika stranih oružanih sila, političkih ratnih zarobljenika na području Republike Hrvatske, Prvom i Drugom svjetskom ratu iz '92. godine u članku drugom i trećem propisano da su nadležna tijela u jedinicama lokalne samouprave obilježavati i održavati groblja i grobove pripadnika stranih oružanih sila pod uvjetima i na način propisan pravilnikom. Smatramo da jedinice lokalne samouprave i grad Zagreb neće biti dodatno fiskalno opterećene, a mogu polučiti određene financijske koristi primjerice kada dođe do premještaja posmrtnih ostataka ratnih žrtava u državu potpisnicu ugovora moguće je povlačenje sredstava iz EU fondova ili proglašavanje grobišta kulturnim dobrom što se onda dodatno financira od strane Ministarstva kulture. I na kraju, zahvalila bih svima zastupnicama i zastupnicima u ovoj raspravi. Smatramo da ovo nije prestanak istraživanja komunističkih zločina. To je početak istraživanja zločina svih totalitarnih režima tijekom Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja što će ovaj Visoki dom, Hrvatski sabor i uvjeriti se nakon godinu dana kada bude raspravljao o izvješću povjerenstva za istraživanje i vođenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Ako je ured istražio 86 tijela iz grobišta smatramo da možemo bolje, da možemo više i to ćemo pokazati za godinu dana. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Replika Boro Grubišić. Gospođo zamjenice ministra, vi izrekoste nešto u ovoj vašoj završnoj riječi što me ponukalo da se javim za repliku, a to je da pravosudna tijela će voditi kako ste rekli ili Državno odvjetništvo procese u svezi zločina komunističkog režima, a ne ovaj ured. Jel' ste to tako točno izjavili?

vi ste u vašoj završnoj riječi istakli da za procesuiranje i za otkrivanje, ali procesuiranje prije svega a onda je to povezano sa otkrivanjem žrtava komunističkih zločina je nadležno pravosuđe RH, valjda Državno odvjetništvo ili što i da vi kao, da ovo povjerenstvo s tim nema nikakve veze. To je razlog više, da zapravo ove sumnje koje sam iskazao zbog i razloga zbog kojih ne bismo glasovali za ovaj zakon budu upotpunjene ovom vašom izjavom. Odgovor na repliku, zamjenica ministra Vesna Nađ. **Nađ, Vesna (SDP)** Ispada da procesuiranje zločina, znači i kaznena odgovornost počinitelja je u nadležnosti pravosudnih tijela. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo naknadno.